Poštovane kolegice zastupnice u Hrvatskom saboru, poštovane kolege zastupnici dobro jutro. Nastavljamo poslije koliko sati? 10 sati nastavljamo sa radom u plenarnom zasjedanju. Počinjemo kako smo to najavili jučer sa: - Prijedlog nacrta promjene Ustava RH. Predlagatelj Predlagatelj akta prijedloga nacrta promjene Ustava je Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav u skladu sa člankom 60. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odmah na početku amandmane na prijedlog nacrta promjene Ustava mogu se podnositi do kraja rasprave. Želi li predstavnik predlagatelje odbora dodatno obrazložiti prijedlog? Da. kolega Peđa Grbin predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvolite poštovani kolega. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Dana 10.srpnja 2013.godine grupa zastupnika uputila je Hrvatskom saboru inicijativu za promjenu Ustava RH u dijelu koji se u dijelu koji se odnosi na ukidanje zastare za teška ubojstva počinjena iz političkih pobuda. Temeljem te inicijative te nakon zaprimljenog mišljenja Vlade,nakon provedene rasprave na saborskim odborima i plenarnoj sjednici Hrvatski je sabor dana 25.listopada 2013.godine donio odluku o pristupanju promjeni Ustava RH. Temeljem navedene odluke, a sukladno zaključku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav formirana je radna skupina za izradu prijedlog nacrta promjene Ustava RH. navedena radna skupina formirana je tako da su se u njoj bili zastupljeni predstavnici svih klubova zastupnika koji djeluju u Hrvatskom saboru bilo da dolaze iz reda pozicije ili opozicije, a zadaća je bila pronaći zajednička rješenja i formulirati usuglašeni prijedlog za utvrđivanje nacrta promjene Ustava RH uzimajući uzimajući u obzir sve prijedloge istaknute od strane saborskih zastupnika i članova saborskih odbora tijekom rasprave ali i drugih prijedloga koji su pristigli prije početka rada radne skupine. Radna skupina je svoj rad okončala dana 19.studenoga 2013.te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputila prijedlog za utvrđivanje nacrta promjene Ustava. A odbor je dana 21.studenog 2013.godine donio odluku o otvaranju javne rasprave i potom održao tematsku sjednicu o predloženoj promjeni Ustava. Po okončanoj javnoj raspravi, a imajući u vidu tijekom nje iznijete prijedloge Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora je na svojoj 55.sjednici održanoj dana 9.prosinca 2013.godine jednoglasno utvrdio i uputio u saborsku proceduru ovaj prijedlog nacrta promjene Ustava RH o kojem ćemo danas raspravljati. Dopustite mi da u nastavku ovog izlaganja predstavim prijedlog nacrta promjene Ustava. Ovom se promjenom Ustava RH propisuje ukidanje zastare za kaznena djela teških ubojstava, te se utvrđuje da se navedeno ukidanje odnosi i na ona kaznena djela za koje je zastara već nastupila. Mišljenja smo da je ovakva promjena potrebna kako bi se u našem pravnom sustavu osiguralo i omogućilo kažnjavanje počinitelja kaznenih djela teškog ubojstva kao jednog od najtežih kaznenih djela koje poznaje naše zakonodavstvo, te kako bi bilo omogućeno pokretanje kaznenog postupka i za ona kaznena djela za koja je zastara već nastupila. Ovime se u naš sustav ne dodaje novo ili nova kaznena djela, već samo definiramo da za određeno, već postojeće kazneno djelo nema zastare. Ova je promjena potrebna iz više razloga, ali prije svega zbog pijeteta prema žrtvama neprocesuiranih kaznenih djela i samim time zbog zadovoljavanja načela pravednosti kao jednog od najviših moralnih načela koji će jamčiti kažnjavanje i onih počinitelja kaznenih djela za čije sankcioniranje u određenom trenutku nije bilo političke ili neke druge volje. Zastara kaznenog progona nije i ne smije biti privilegija onih počinitelja kaznenih djela koje država iz bilo kojih razloga u određenim trenucima nije mogla ili htjela procesuirati. Ovako je uređene lišeno bilo kakve ideologije. Teško ubojstvo koje se sankcionira ne mora imati politički predznak da bi ga procesuirali i mora biti sankcionirano u svakom slučaju, a ne samo onda kada je počinjeno od strane određene grupe ljudi koju iz ovog ili onog razloga želimo istaknuti ili demonizirati. Kako je produljenje zastarnih rokova kroz izmjenu Kaznenog zakona moguće samo za one zastarne rokove koji još uvijek traju to je radi ostvarenja navedenih razloga bilo potrebno intervenirati upravo u odredbe Ustava RH i na taj način osigurati kažnjavanje i onih počinitelja koji su do sada uspješno izmicali sustavu. Ovim se promjenama Ustava predlaže i precizno uređenje i određenje svih ustavnih zakona osim Ustavnog zakona o Ustavnom sudu koji je oduvijek bio tako uređen na način da se svaki zakon koji se naziva ustavnim mora donijeti po postupku predviđenom za promjenu Ustava. Takav će postupak biti obavezan za zakone koji se odnose na Ustavni sud, provedbu Ustava i prava nacionalnih manjina, a opcionalan za sve one druge zakone za koje smatramo da ih iz posebno opravdanih razloga treba donijeti u formi Ustavnog zakona. Naime, kroz povijest smo donosili čitav niz zakona koji su se nazivali ustavnim. Primjerice, Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti, Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom ili Ustavni zakon o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, a da u Ustavu nismo imali jasno propisano kada se takvi zakoni smiju donositi i koji su preduvjeti za nošenje naziva ustavni zakon. Sada će biti jasno da se ustavnim smije nazivati samo onaj zakon koji je donijet po postupku predviđenom za promjenu Ustava i koji je dobio potporu 2/3 svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Sljedeća promjena odnosi se na izmjene odredbe koje se odnose na način sazivanja sjednice Sabora i na tzv. ustavnu stanku u radu Sabora. Predlaže se da se jasno odredi da se sve sjednice Sabora, bez obzira na to kada se održavaju, sazivaju po istoj proceduri na način da ih saziva predsjednik Sabora, a da je predsjednik Sabora to dužan učiniti kada to od njega traži predsjednik Republike, Vlada ili 1/3 zastupnika. Kako bi se omogućili preduvjeti za stvaranje zakonodavnog okvira decentralizacije, regionalizacije Republike Hrvatske, a što je bio i ostao politički cilj većine političkih stranaka zastupljenih u Hrvatskom saboru, ovim se prijedlogom predlaže brisanje termina područne, odnosno regionalne samouprave i uvođenje jasnog i nedvosmislenog termina regionalna samouprava uz utvrđenje da su jedinice regionalne samouprave županije i regije. Područje županija i regija, odnosno popis i broj jedinica koje će se zvati regijama odnosno županijama, njihove ovlasti i financijska sredstva koja će im biti na raspolaganju uredit će se posebnim zakonom, ali se ovom promjenom čini prvi korak ka stvaranju regionalizacije Republike Hrvatske. I konačno, zadnju promjenu Ustava predstavlja promjena normativnog okvira za uređenje sustava referenduma u Republici Hrvatskoj. Podsjetit ću, Ustavni sud je još 2010. godine ukazao da važeće ustavno i zakonodavno uređenje referenduma ne pruža zadovoljavajuću pravnu sigurnost adresatima budući da, citiram: ne predviđa unaprijed propisana pravna pravila koja su opća, predvidljiva i za njihove adresate izvjesna u pogledu nastupajućih pravnih posljedica. U takvim je okolnostima bilo potrebno pristupiti uređenju normativnog okvira referenduma koje uređenje nije bilo moguće provesti bez promjene Ustava samom promjenom Zakona o referendumu. Ovim se prijedlogom u tom smislu predlažu sljedeće promjene u pogledu referenduma. Smanjuje se broj potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma na temelju zahtjeva građana na 200 000 potpisa. Propisuje se da se referendum ne može raspisati o pitanjima koja se odnose na ograničavanje ili umanjivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda sadržanih u glavama 2 i 3 Ustava, na obveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, osim potvrđivanja, otkazivanja ili povlačenja iz tih ugovora, na donošenje i izvršenje proračuna i porezni sustav, na obranu i nacionalnu sigurnost te na pitanja koja se odnose na izbore i imenovanja u djelokrugu Hrvatskoga sabora. Propisuje se većina potrebna za donošenje odluka na referendumu na način da će za promjenu Ustava ili odluke za čije je donošenje potrebna 2/3-ska većina glasova svih zastupnika biti potrebno više od 50% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum, za donošenje odluke za čije je donošenje potrebna većina glasova svih zastupnika više od 40% od ukupnog broja birača, a za donošenje ostalih odluka više od 25% od od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum pod uvjetom da je tako ostvarena većina od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu. Smatramo da će se na ovaj način osigurati da referendum ostane efikasan način odlučivanja i postane korektiv odnosno dopuna predstavničkom tijelu kao donositelju odluka, da će se osigurati da referendum predstavlja stvarnu volju građana, ali i da će se osigurati da se kroz institut referenduma ne dopuštaju one inicijative koje narušavaju demokratski karakter naše domovine. Međutim, uređenje referendumskog sustava time neće biti gotovo. Mišljenje je radne skupine Odbora za Ustav, ali i moje osobnom da je potrebno promijeniti i ustavno i Zakon o Ustavnom sudu na način da se osigura da Ustavni sud u svakom slučaju preispita referendumsko pitanje prije početka prikupljanja potpisa. Potrebno je urediti Zakon o referendumu na način da se uredi način prikupljanja potpisa, prije svega kroz uređenje mjesta i načina prikupljanja tih potpisa. Potrebno je regulirati zakone o financiranju predizborne promidžbe kako bi se spriječilo da oni koji organizirano zagovaraju referendum ili mu se organizirano protive, mogu kriti financijska sredstva, njihove izvore i način potrošnje, potrošnje, kao što je do sada bio slučaj. Ukratko, potrebno je nanovo urediti čitav referendumski sustav u Republici Hrvatskoj kako bi on ispunio svoju svrhu da širi, a ne zatire demokraciju. Ukoliko Sabor prihvati ove promjene, a nadam se da hoće, one će stupiti na snagu danom proglašenja, osim one odredbe koja se odnosi na ukidanje zastare za teška ubojstva koja bi stupila na snagu dana 1. siječnja 2014. godine. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. Sad idemo na set replika. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, prva replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa čini se, ja neću govoriti o meritumu, o tom će bit puno govora kasnije. Ja bih rekao nešto o načinu donošenja ovih promjena. Dakle čini se da ćemo mi ponovo imati jedan božićni Ustav odnosno izmjene Ustava, nažalost potpuno različito od onog prvog božićnog Ustava. Umjesto da Ustav bude ja bih rekao na neki način proslava demokracije, ovaj Ustav će biti sumrak demokracije. Činjenica je jedna, da se on donosi na potpuno drugačiji način, nevjerojatnom lakoćom i olakošću i čovjek bi uspoređivajući božićne ustave mogao jedino biti tužan. Umjesto da se najviši akt države donosi na temelju višemjesečne rasprave, da se održavaju okrugli stolovi, da se konzultiraju vrhunski stručnjaci, pravni stručnjaci, ustavnopravni stručnjaci, profesori sveučilišta, pravni fakulteti u Hrvatskoj, HAZU, široki krug zainteresiranih građana umjesto svega toga mi imamo situaciju da je jedna saborska radna skupina u kojoj su neki članovi potpuno nekvalificirani, naravno pravno, bez ikakve konzultacije sa strukom, sa širokim ja bih rekao narodnim utjecajem na to je došlo do toga da se onda organizira rasprava internetska samo u roku od tjedan dana i onda na opomenu dva tjedna. …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Tomislav motivirana i izvodi se samo zbog toga da se jedan čovjek ne bi izručio Njemačkoj. Sve je ostalo magla da može pobjeći …/Govornik se ne razumije./… i nepotrebnog maltretiranja hrvatskog naroda, države i Sabora. o tome ne bih sad govorio niti bih u to sad ulazio. Ali kad već mijenjamo Sabor, odnosno kad mijenjamo Ustav, a možda bi trebali i Sabor, ali kad već mijenjamo Ustav smatram mojim prilogom ovim promjenama Ustava da treba promijeniti preambulu Ustava na način da se ona čitava briše i da se izbaci ZAVNOH, odnosno ZAVNOJ. ZAVNOJ treba izbaciti iz Ustava jer je on pokriće svih zločina ratnih, poratnih koje je komunistička nomenklatura napravila. I mi u toj preambuli i sami kažemo da smo da smo na povijesnoj prekretnici odbacili komunistički sustav. Prema tome, treba iz preambule izbaciti ZAVNOJ. To je jedini način da detitoiziramo Hrvatsku i da iziđemo iz diktature jer će inače naše generacije morati raditi ono što se danas događa na glavnom trgu u Kijevu. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo što se tiče preambule, vidite mi smo proveli određene konzultacije, imali smo radnu skupinu. Jedna od prvih sjednica radne skupine bila je posvećena upravo preambuli Ustava. I jednoglasno svi članovi radne skupine uključujući i predstavnike vaše stranke zaključili su da je ona dobro napisana, kvalitetno napisana, da oslikava povijest Republike Hrvatske, da oslikava njeno demokratsko uređenje, njeno antifašističko opredjeljenje i da je ne treba mijenjati. A tu je i odgovor na ono što je vaš kolega prije toga govorio. O ovome smo svi zajedno raspravljali, o ovome smo se dogovarali. Ovime su evo i neki stručnjaci se oglasili primjerice profesor Podolnjak, profesorica Barić i ukazivali su o tome šta je dobro, šta je loše. A ono što je dobro u ovom Ustavu to je svakako ova preambula. I da ovo što ste vi spominjali u povijesti nije bilo ne bi mi danas ovdje sjedili ovdje, ne bi govorili hrvatskim, nego bi govorili nekim stranim okupatorskim jezikom. I zato ono ne treba izbacivati. A sjetite se, sjetite se tko je vaš Split prepustio stranim okupatorima, a tko ga je vratio u Maticu Hrvatsku. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Moram konstatirati da je kolega Grbin puno razumnije govorio u odgovorima na replike nego što je govorio iznoseći u ime predlagatelja tekst ustavnih promjena. Ja bih želio replicirati s njegovim govorom zbog sljedećega. Mi nismo sudjelovali u izradi ovog teksta iz jasno izrečenih stajališta i postupka kojem smo se protivili kada se ovaj tekst utvrđivao. Prema tome, ovaj tekst je donesen većinom glasova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a replika se odnosi na ono, jedan dio, mali dio onoga o čemu je predsjednik odbora govorio. A s obzirom da vam ne vrijede dokumenti kada ih iznose, argumenti kada ih iznose članovi Hrvatske demokratske zajednice. Ja ću vam u ovoj replici se poslužiti mišljenjem nekih drugih. U ovom konkretnom slučaju Venecijanske komisije dozvolite mi da citiram. Radi se o sličnom slučaju kada je Mađarska mijenjala svoj Ustav. Tada je Venecijanska komisija zaključila. Komisija nije nikad odrekla suvereno pravo parlamentu da usvoji Ustav ili da ga izmijeni, ali je kritizirala proceduru i metode kojima se to činilo. Ustav zemlje mora osigurati svijest o konstitucionalizmu u društvu, svijest da je istinski on fundamentalni dokument, a ne naprosto slučajna politička deklaracija. Stoga i način na koji se donosi i način na koji se implementira moraju stvoriti u društvu uvjerenje da je po samoj svojoj prirodi Ustav stabilni akt koji nije podložan lakoj promjeni zbog kaprica trenutačne većine.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Mlakar ja ću vas razočarati. Ovaj tekst je na odboru usvojen jednoglasno od strane svih onih članova odbora koji su željeli sudjelovati u radu odbora i koji su željeli o ovom tekstu raspravljati. Primjerice to nisu bili samo saborski zastupnici, bili su profesori sa Fakulteta političkih znanosti, bili su predstavnici Udruga civilnog društva. A ovaj se tekst nije donio preko noći. Postupak je kao što sam rekao u svojoj raspravi počeo u mjesecu srpnju. Od onda smo održali desetak sjednica Odbora za Ustav. Održali smo 7 sjednica radne skupine, sve su bile javne, sve je bilo otvoreno za javnost. Nikad nismo sjednice zatvarali. Svi zapisnici su dostupni na internetu. Održali smo internetsko savjetovanje. U prilogu ste dobili preko stotinu stranica primjedbi, prijedloga i sugestija od kojih je velik dio usvojen. Konzultirali smo se sa sindikatima, sa udrugama civilnog društva, razgovarali smo sa svima koji su htjeli sudjelovati, koji su htjeli doprinijeti. Pokušali smo razgovarati i s vama, ali nismo uspjeli. A znate li zašto? Jer ste se oglušili, jer ste od prvog dana odlučili opstruirati i reći da ovo ne valja, a to nije tako. Ja se nadam, ja ne znam da li ćemo usvojiti ovaj tekst Ustava, to ćemo vidjeti nakon ove rasprave, vidjet ćemo nakon nekoliko glasovanja u Hrvatskom saboru ali ovaj Ustav neće donijeti vladajuća većina, ovaj Ustav će donijeti najmanje 2/3 zastupnika u Hrvatskom saboru, i to one 2/3 koje su radile, surađivale i u ovih 6 mjeseci napravile nešto što će biti dobro za našu domovinu. Hvala. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Bačić i njegova replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grbin pa već je maloprije potpredsjednik Doma gospodin Reiner govorio o tome kako je neprimjerena kratka i javna rasprava u kojoj donosimo promjene ovoga Ustava. Kao što je i sam rekao donošenje Ustava u demokratskoj proceduri treba biti praznik demokracije, a tu demokratsku proceduru u bitnome određuje vrijeme trajanja javne rasprave. Meni nije jasno zbog čega ste vi kao predstavnik predlagatelja ovako silovali proceduru sa neprimjerenom kratkom javnom raspravom. Na to vas je upozorio i Ustavni sud pa ću pročitati u svom izvješću je rekao kako smatra potrebnim izvijestiti Hrvatski sabor da je u odluci o otvaranju javne rasprave određen neprihvatljivo kratak rok javne rasprave koji se ne bi mogao pravdati ni tvrdnjom ni tvrdnjom da će se javna rasprava provesti i nakon što Hrvatski sabor utvrdi nacrt promjene Ustava u skladu s člankom 137. stavkom 2. Ustava. Naime, neprimjerena je, da ne kažem neozbiljna je vaša tvrdnja kako je javna rasprava otvorena u srpnju. Javna rasprava može biti otvorena, kvalitetna javna rasprava tek onog trenutka kad se utvrdi nacrt promjena Ustava. Sve prije toga je priča i ništa drugo. O tome koliko je neprihvatljivo kratak rok za javnu raspravu najbolje govori podatak i činjenica da nam je jučer na klupe dostavljene su primjedbe na prijedlog promjena Ustava od strane predsjednika RH. Ako je netko trebao biti uključen u tu javnu raspravu, ako netko se trebao usuglasiti sa promjenom Ustava ili barem u tome sudjelovati na primjeren način onda je to predsjednik Republike. On je u svojim primjedbama istaknuo tako bitne promjene predloženih promjena Ustava da ih mi u ovom roku od tjedan dana u kojem vi planirate donijeti Ustav ne možemo, ili ih moramo odbiti ili moramo produžiti javnu raspravu i raspravu oko promjena Ustava Ustava ili izmijeniti predložene promjene Ustava. To je dakle najbolja potvrda koliko je neozbiljan bio pristup u promjenama Ustava koje vaš klub i vladajuća većina predlaže. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo što se tiče javne rasprave i načina promjene Ustava ja vas molim da mi kažete koja je javna rasprava i koje internetsko savjetovanje o promjenama Ustava dosada trajalo duže nego što je trajalo ovo. Evo, odgovorite mi molim vas. A odgovorite mi i još nešto. Ako smo mi sada zatvorili se za javnost, ako smo ovo radili neprimjereno brzo i neprimjereno zašto su meni onda kao predsjedniku odbora došli određeni stručnjaci ustavno-pravni i rekli da dok je kolega Šeks vodio odbor nisu mogli dobiti niti zapisnike sa sjednice radne skupine koja je radila na promjenama Ustava 2010. godine. Mi smo to promijenili. Dostavili smo i te zapisnike javnosti jer su oni javni, jer moraju biti dostupni, jer imamo zakone koji to reguliraju ali smo sve sjednice otvorili javnosti i nikoga nismo isključili iz sudjelovanja. Što se tiče procedure, ona je vrlo jasno propisana u Ustavu i ona se poštuje od prvog do zadnjeg slova. I traje, traje od srpnja, imala je svoje faze u listopadu, imala je svoje faze u mjesecu studenom i sada je došla u završnu fazu u mjesecu prosincu. Ništa se ne radi preko noći, dapače o svemu raspravljamo. I za kraj ovo što ste rekli o primjedbama predsjednika Josipovića. Ja vas molim da ih pročitate, da pročitate recimo prvu primjedbu i da u kontekstu toga predložite amandman koji će glasiti da su sve obiteljske zajednice ravnopravne i ja ću biti najsretniji da ga mogu prihvatiti. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Salapić. Hvala vam predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Grbin razina političke rasprave u Saboru u protekla dva dana i događanja koja su se na javnoj političkoj sceni prije svega od strane predsjednika Republike jučer ali nažalost i od strane HDZ-a jučer na press konferenciji u Saboru govori o tome da ćemo danas imati raspravu koja će potpuno izgubiti smisao po onom što je bio zadatak radne skupine koji je netko okvalificirao kao nestručnu i nekvalitetnu. To je nešto što je nažalost po javnost Hrvatskoga sabora i Hrvatski sabor kao Visoki dom i predstavnik svih političkih opcija od stranaka pretvorio se u jedno opće rasulo. Hoće li neki klub zastupnika ili stranka imati o ustavnim promjenama stav ovakav ili onakav, mene zanima što je zaključak ovih svih ustavnih promjena i rada radne skupine ako će se predstavnici i predsjednici klubova svih stranaka u Hrvatskom saboru koji su dali svoje prijedloge bili oni ovakvi ili onakvi bili prihvaćeni ili neprihvaćeni smatrati nestručnima. E to je problem hrvatske politike i loša potpuno poruka našim građanima koji o ovome trebaju znati što mi želimo postići ustavnim promjenama. Ako netko poziva stranku HDSSB da radom, marljivim radom po nekoliko sati u radnoj skupini, ruši ustavno-pravni poredak Hrvatske, ako se predsjednik RH dan prije rasprave u Saboru oglasio sa ovakvim komentarima oko ustavnih promjena pa što predsjednik Republike radi protekla dva mjeseca kad je u pitanju Ustav? I tko je branio predsjedniku da bilo koji dan, bilo koji termin nađe da se obrati Saboru i Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Ako će se drugačije političko mišljenje u Saboru smatrati kao nestručno i kao lakrdija, ako je poruka građanima da su zastupnici Hrvatskog sabora nestručni i nekompetentni onda ne znam čemu služe izbori u Hrvatskoj. Onda se trebamo vratiti u neka prošla vremena za koje Hvala bogu da su iza nas. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman, sljedeća replika. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Grbin je u svom izlaganju rekao da da su predložena rješenja prijedlozi riješeni bilo kakvih ideologija. To naprosto nije točno ni što se tiče procedure ni što se tiče sadržaja. sadržaja. Već je rečeno, Venecijanska komisija što misli o takvoj proceduri, što je Ustavni sud rekao i onda imate čak i izjava nevladinih organizacija da se radi o protudemokratskoj proceduri i da se krše temeljna ljudska prava, da svi građani imaju pravo i dužnost sudjelovati u ovakvoj raspravi. Naime, mi smo ovaj nacrt nacrt dobili, odnosno nosi datum 9.prosinca prije 3 dana mogućnost davanja amandmana je danas recimo deset sati dok traje ova rasprava ova rasprava a sve ove pripremne radnje ne možete računati da se radi o raspravi o Ustavu nego informacije o trgovinama ili dogovorima tko će na što pristati. Što se pak tiče samoga sadržaja kad se radi o kaznenim djelima teškog ubojstva stavljate ga u rečenicu koja počinje sa počinjena u vremenu Domovinskog rata i mirne reintegracije. Prema tome ograničavate ta teška ubojstva samo na taj period. A s obzirom da ste odbacili uopće raspravu da se osude sva ubojstva počinjena za vrijeme totalitarnih režima itekako je jasna onda ideološka poruka koja slijedi iz ovakve definicije i ovakvog pristupa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani kolega ubojstva se nisu događala samo za vrijeme Jugoslavenskog komunističkog režima i upravo je zato ovaj prijedlog lišen bilo kakve ideologije. Mi ubojstvo osuđujemo kao i druge zločine kad god su se oni dogodili i tko god ih je počinio i to u prijedlogu piše kao i što piše da će se donijeti poseban zakon za njegovu provedbu. Pa to je normalno. Svaki put kad smo mijenjali Ustav nakon toga smo donosili i Ustavni zakon za provedbu Ustava i neće biti dvojbe niti je sada ima na koga se ovo odnosi. Ovo se odnosi na sve one koji su počinili teška ubojstva a izmakli su a onda kada smo dobili samostalnu Hrvatsku nisu procesuirani. Ja ne znam šta su tada radile tajne službe, ja ne znam šta su tada radili oni koji su bili na čelu tajnih službi, zašto onda ti koji su bili na čelu tajnih službi nisu proganjali ubojice. ubojice. Mogli su, imali su to pravo ali oni koji su tajne službe tada vodili nisu niti drugim tijelima redarstvene vlasti dostavljali informacije da bi oni mogli pokrenuti postupke i vi sada nas koji te grijehe iz prošlosti pokušavamo popraviti osuđujete da smo ideološki obojani. Uvaženi kolega, za zločine koji su počinjeni iz Domovinskog rata ako su bili ratni zločini zastare nema a za one koji nisu bili ratni zločini zastara je produljena 1.1.2013.godine stupanjem na snagu novog Kaznenog zakona i ovo se na njih ne odnosi. Objektivno ovo se odnosi na ona kaznena djela počinjena prije 1987.godine. To piše, to piše i u ovome i u drugim zakonima. Ne možete jedan propis u RH promatrati izdvojenim od svih ostalih. Hvala.

Grbin je obrazlažući razloge i motive kojim se dokida zastara za kaznena djela teških ubojstava koja će biti propisana zakonom zanemario nekoliko jako važnih i bitnih činjenica na koje treba skrenuti pozornost. Ovako predložena promjena Ustava da ne zastarijevaju kaznena djela teških ubojstava koja će biti propisana zakonom otvara ono što je ukazao i predsjednik republike u svojem prijedlogu kao ovlašteni predlagatelj za promjenu Ustava, otvara mogućnost potpune pravne nesigurnosti, otvara kršenje temeljnih odredba, odrednica vladavine prava, pravne sigurnosti, izvjesnosti i predvidljivosti, otvara sa političke točke gledišta, taj prijedlog predstavlja opasni politički voluntarizam jer se političkim vlastima daje politička bjanko mjenica da u bilo kojem trenutku u obliku posebnog zakona kao nova kaznena djela teških ubojstava svaki put kad se neka politička vlast odluči da takva unese u katalog kaznenih djela da upisuje u zakone kaznena djela teških ubojstava. To imate i stajalište Venecijanske komisije, to imate i u stajalištu Ustavnog suda, to imate i u stajalištu predsjednika republike. Prema tome to kolega Grbin ne možete i ne smijete zanemarivati jer će se ako se takva unese odredba u Ustav to značiti opasni politički voluntarizam i opasno igranje sa demokracijom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Peđa Grbin. Evo dakle, ponovit ću još jednom. Ovim se prijedlogom u naš sustav ne unosi novo kazneno djelo. Ovime se samo određuje da za postojeće kazneno djelo teškog ubojstva odnosno ranijeg postojeće, kvalificirane oblike ubojstva koji su ga činili teškim ukida zastara, a zašto jer u određenim trenucima se određene počinitelje tih kaznenih djela nije htjelo procesuirati. I mi to moramo spriječiti. Ovdje nema novog kaznenog djela, samo se za postojeće ukida zastara. Hvala. Poštovani zastupnik, Gordan Jandroković, replika. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi profesor kazneno-procesnog prava i usput i predsjednik RH, uputio je 10.12. pismo predsjedniku Hrvatskog sabora, gospodinu Josipu Leki i glede prijedloga da se Ustavni zakoni donose po proceduri promjene Ustava, profesor Josipović kaže u pogledu novo predložene formulacije članka 83. stavka 1, naglašavam kako je navedena formulacija upitna. Iako ona na prvi pogled izgleda kao način jače zaštite prava nacionalnih manjina, može se dogoditi upravo suprotno. A onda kaže dalje, iako je temeljna ideja formulacije navedene pod a bila ta da se učvrste pojedine zakonske odredbe, vjerojatno one koje se tiču prava i sloboda građana, efekt može biti sasvim suprotan, rekao bih opasan. Naime, vladajuća većina arbitrarno može odrediti koji će zakoni dobiti ustavni rang. Moguće je da se na taj način izglasaju i odredbe suprotne Ustavu, te da se konstitucionalizacijom dovede na razinu Ustava čime bi se zapravo onemogućila kontrola tih odredbi od strane Ustavnog suda. Zamislive su takve promjene kojima bi se ograničavala temeljna ljudska prava i prava nacionalnih manjina ili pak promjene kojima bi se na ustavni rang podizala potpuno beznačajna pitanja s nesagledivim posljedicama za koherentnost i stabilnost ustavnog sustava. Dakle, ovo nije stav HDZ-a koji vi možete napasti, ovo je stav predsjednika RH i profesora prava koji ukazuje na sve ono što smo i mi jučer rekli na našoj tiskovnoj konferenciji. Dakle, neka građani sami procijene i bilo bi lijepo da se ovo pismo da u medije da to ljudi vide od strane Sabora kao prilog javnoj raspravi jer ako moramo birati između stručnosti profesora Josipovića ili dueta Grbin i Salapić, ja ću se uvijek opredijeliti za profesora Josipovića. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Poštovani kolega, ovdje smo da raspravimo sve teme, ovdje smo da raspravimo sve što je rečeno. Ustavni zakoni su se i do sada donosili, a da nisu bili regulirani da nisu bili regulirani Ustavom. Evo, ja sam vam pročitao neke. Ustavni zakon o suradnji sa međunarodnim kaznenim sudom. Mi ovdje samo reguliramo ako se nešto hoće donijeti kao Ustavni zakon, onda mora biti vrlo jasno koji će biti postupak. Za to mora glasovati dvije trećine zastupnika u Hrvatskom saboru. Koliko je meni poznato, zadnjih godina jako je teško postići dvije trećine u Hrvatskom saboru. Zašto? Jer imamo demokraciju, jer imamo koalicije i da bi se nešto ovakvo odlučilo, da bi se Ustav ili Ustavni zakon promijenio, mi o tome moramo razgovarati. A kao što možemo promijeniti Ustavni zakon tako možemo promijeniti Ustav. Pa se i Ustav može konstitucionalizirati odnosno zakoni mogu konstitucionalizirati na način da u Ustav uđe odredba da je brak zajednica muškarca i žene koja je prije toga bila sasvim lijepo regulirana zakonom. Ali to vam nije predstavljalo problem. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješće? Ne. Otvaramo raspravu. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, na redu je klub liste Nezavisnih zastupnika i poštovani zastupnici Grubišić i Kajin dijele vrijeme

Drago mi je da mogu u ime kluba Nezavisnih zastupnika u prvom djelu rasprave sudjelovati. Osobno sam žrtva totalitarnog antifašističkog tzv. sustava jer sam ostao bez oca, brata i 7 bliskih rođaka. Nitko nije za to odgovarao, ubijeni su, a ja sam tek 1991. doznao gdje je otac pokopan i vadio sam njegove kosti i premjestio ih u obiteljsku grobnicu. Sve etikete o meni kao crvenom popu padaju u vodu. Ja ne bih imao ništa protiv da se izričito spomene da žrtve totalitarnog komunističkog sistema, također ne zastarijevaju, što se mene osobno tiče, ja sam davno oprostio ubojicama, ali ako su danas živi ne bih imao ništa protiv da izađu pred sud i da ih se kazni, ali sam osobno oprostio jer sam kršćanin i svećenik. Svakako treba primjetiti kad se raspravlja o Ustavnim promjenama da treba provesti zakonsku predviđenu proceduru, da treba uključiti što širi krug stručnjaka i da treba uključiti hrvatsku javnost. Mi ovdje ne spominjemo niti mediji o tome pišu, ali Island je išao jednom drugom metodom promjene Ustava, da je suspendirao Vladu, Hvala vam To mi ne bi završili možda niti na sveto nigdarjevo kako smo raspoloženi, ali predviđam da će rasprava biti duga, žestoka i da će biti, ja se nadam i sadržajna. Ja sam prisustvovao radnoj grupi kao predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika, nisam bio nego na jednoj sjednici, ne mogu puno o tome govoriti, ali pojedinosti o stavovima iznijet će gospodin Kajin. Ali ja smatram da je naša i na ovaj Ustav i odredbe koje sam sinoć do kasno čitao, imam dosta primjedbi jer je naša praksa daleko od načela koja su iznijeta u ovom Ustavu. Kada bi išli čitati po redu što to nije usklađeno s ustavom onda je puno stvari neusklađenih sa tekstom Ustava kojega imamo sada pred sobom i koji je aktualan i da bi mnoge stvari trebali mijenjati. Zašto dozvoljavamo da se situacija u Hrvatskoj naziva partitokracijom, a ne demokracijom, u Ustavu piše da je Hrvatska demokratska zemlja? Zašto piše da je Hrvatska socijalna država, a u nas raste socijala, a socijalna država ima preko 360 tisuća nezaposlenih? To je problem. Problem je i koja prava mogu ići na referendum da se referira na pitanje referenduma koji se također pokreće. I mislim da su kolege dobro sročile uvjete za pristup referendumu, da se smanji broj potpisa, da se odredi cenzus koji je potreban da izađe na određene kategorije zakona i to ćemo podržati, ali neke stvari što se tiče ozbiljnosti pristupa, što se tiče civilizacijskih stečevina, mislim da idemo prebrzo i nepromišljeno u neke promjene. Ali bi volio da se promjene koje uđu u Ustav poštuju i da imaju konkretno značenje. Imali smo referendum u inicijative U ime obitelji, izašao sam na taj referendum, koristio svoje građansko pravo ali sam smatrao to nepotrebnim jer imamo u Zakonu o ženidbi da je ženidba zajednica muža i žene, muškarca i žene. žene, muškarca i žene. More ne treba soliti, slano je. Kada bi svi zakoni ušli u Ustav onda bi imali novu Bibliju i novi Kuran, a to nije dobro. Ne bi bilo dobro. Zakoni moraju biti što kraći, ustavne odredbe što sažetije i što jasnije. Prema tome, puno je toga što bi trebalo ući u ove promjene ili mijenjajmo praksu ili mijenjajmo Ustav. I još bih napomenuo samo na kraju jednu stvar, da izglasavanje promjena ili neizglasavanje ne vrednujemo kroz političku opciju pripadnosti nego radi interesa hrvatskih građana i radi dobra Hrvatske. Mi smo predstavnici naroda, ali narod može i bez svojih predstavnika jer mu to Ustav garantira, donositi neposrednom odlukom važne odluke i promjene Ustava i drugih zakona. to bi trebalo imati na pameti. Ali dok smo ovdje nastojmo se odgovorno ponašati, glasati u skladu propisa koji su važeći i u skladu interesa hrvatskog naroda. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Drugi dio poštovani zastupnik Damir Kajin u ime istog kluba. predsjedniče, gospodo zastupnici. Evo na kraju ove rečenice Ustav bi doista trebao biti jedan nadstranački čin kao što je bio godine 1990. Prvi Ustav ili Božićni ustav usvojen je 22.12.1990. izbori su održani kad? U 5.mjesecu '90.-te, a Sabor je konstituiran 30.5.iste godine. znači rok javne rasprave iz devedesete i ove godine je isti, cca 5 mjeseci. S tom razlikom tada smo dobili Ustav, ono što nas je odredilo, opredijelilo, a sada se radi o jednoj ustavnoj intervenciji. Neusporedivo obimniji pa odgovorniji posao valjda je obavljen tada daleko odgovorniji nego sada. bez tog Ustava od 22.12.1990.ne bi bilo ni odluke o samostalnosti od 25.6.1991.ali ni odluke o raskidu pravnih sveza sa SFRJ od 8.10.1991.godine. tada je trebalo raditi brzo, trebalo je raditi odgovorno, hrabre, odluke su povijesne, rat je bio ili se približavao na pomolu. Ono su bili fundamenti, a ovo je jedna mala ali korisna i bitna nadogradnja. Rekoh bitna nadogradnja, to je kao da napravite jednu malu rekonstrukciju u kući i od jedne sobe napravite dvije sobe i to je nešto što je sigurno korisno. Ja se slažem i malo prije su neki citirali predsjednika Republike koji kaže, a on je rekao ističe da podržava promjene u Ustavu u njihovoj temeljnoj ideji, namjera mu je poboljšati njihov tekst, svakako najzanimljivije predsjednikov prijedlog isprovociran nedavnim referendumom o braku i govori o životnim zajednicama različitim od braka kojim bi se trebalo jamčiti pravo na obiteljski život i njegovu zaštitu. Između ostalog predsjednik je rekao da nije dobro dizanje na rang Ustava običnih zakona arbitrarnom odlukom vladajuće većine. Tu su oni zakoni oko manjina, apsolutno uvijek treba zadržati dvotrećinsko odlučivanje u ovom Parlamentu ali procedura ne bi trebala biti ista kao za izmjenu Ustava. I još jednu rečenicu koju je rekao, rekao je da ako se regije što bi bilo logično shvati kao nadžupanijski oblik regionalne samouprave, valja konstatirati da smo umjesto sažimanja lokalne samouprave dobili još jednu novu razinu regionalne samouprave sa svim posljedicama po ukupnu javnu potrošnju. Regije da, apsolutno, ali onda što ćemo sa županijama. Meni je krivo da kažem da se u Ustav ne unosi odredba o nemogućnosti progona zastupnika za izgovorenu riječ za ovom govornicom, to stalno ističem. Ova govornica morala bi biti sveti gral slobode riječi, a ne da netko može materijalno odgovarati. Ali pustimo sada to. Regionalizacija Hrvatske. Hrvatsku valja regionalizirati. Koliko će u konačnici biti regija ne znam, ali Istra jasno da mora biti, a da imamo previše županija, općina, gradova, eto i na temelju ove konotacije predsjednika to nije sporno, da imamo previše državnih službenika ministarstva zaposlenih u predsjednikovom uredu, kao i lokalnoj samoupravi ni to nije sporno. U nadgradnji danas u Hrvatskoj radi 350 000 ljudi, od toga u lokalnoj samoupravi i komunalnim poduzećima cca 100 000 dok preostalih 250 000 radi u državnoj upravi, vojsci, policiji. Znači sustav valja reorganizirati, Hrvatsku decentralizirati. Točno, u državi sa 1 penzionerom, a 1,2 radnika to je ogroman rizik, ali mislim da treba biti hrabar i krenuti i to započeti. Ono što je isto tako bitno reći, da bez obzira na sve valja otvoriti debatu, javnu raspravu raspravu do konca ovog saziva i pripremiti državu da u nove lokalne izbore uđe sa novim ustrojem. Ovako dalje ne ide. Zašto se ona SR Hrvatska brže razvijala, pa zato jer je bila puno racionalnija, imala je 107 općina, dobro imala je i one četiri zajednice općina, to ne mislim i zato jer je u nadgradnji tada općenito radilo 70 000 ljudi manje no što radi danas, a 70 000 puta 9000 9000 bruto da bi došli do neto 5500 kuna to je negdje 7-8 milijardi kuna na godišnjoj razini. Zamislite 7-8 milijardi kuna puta 10 godina krize u razvoj ove zemlje. Ali što želim reći, a to govori i predsjednik, ako se uz županije uvedu i regije onda je bolje da ostane sve ovako kako je jer će taj ustroj dodatno hipertrofirati, dodatno izazvati nove troškove. Za koliko ne znam, ali računajte da će biti riječi o milijardama kuna. Što se tiče manjina, sveta stvar Hrvatske države, sve se može dirati, ovo se ne smije preispitivati. imali smo nedavno pokušaj jednog, ja ga zovem fašizoidnog referenduma o ćirilici koji bi doveo u pitanje i status svih manjina u Hrvatskoj, od talijanske u Istri, mađarske, slovačke itd. I dobro da je tu u ovom parlamentu valjda postoji konsenzus da se to ne dira. Dobro je i mislim da je isprovocirao jednu javnu raspravu don Grubišić sa ovim vjeronaukom pa je crkva odmah skočila i rekla a ne, to je definirano međunarodnim ugovorima. Slažem se, to ne dirati, ali kako to da crkva nije isto tako odmah skočila i reka e pa i položaj manjina je definiran međunarodnim ugovorima i to se ne dovodi u pitanje. Referendum. Kako nas je krenulo mi bi mogli imati tsunami referenduma. To košta, ja govorim 50 milijuna kuna. Da bi zaradili 50 milijuna kuna pekarska industrija mora prodati milijardu kuna pekarskih proizvoda. Znači, da se malo i našalim, predlažem dan referenduma u Hrvatskoj pa neka se sve inicijative prve nedjelje u 12., 11. mjesecu obrade. Ako imamo 5-6 pravovaljanih inicijativa neka se to na jednome mjestu odradi jednim danom. I tu onda dolazimo i do ovog lex Perkovića. Nema zastare u postojećim ustavima za pretvorbeni kriminal, ali ne bi trebalo biti niti za djela ova teških ubojstava, kaznenih djela koja su počinjena prema emigraciji, koja su počinjena nakon '90. ili jednostavno kome. Slažem se znači oko manjina, apsolutna zaštita 2/3-ska većina kao što je sada, ali ako ćemo karikirati Ustav sada definira Hrvatsku sad s ovim izmjenama na etnicitetu, a ne na većini hrvatskoj i manjinama, a ne više na građanskom konceptu kao što je to postojeći Ustav čiji je autor gospodin Šeks. Šeks. To praktički znači da su zakoni o pravima manjina o kojima smo govorili kao privremenima jer svi trebaju imati pravo kao građani Hrvatske postali zapravo zacementirani. 2/3-ska većina uvijek, ali postupak kao što je sada a ne kao što to definira sam ili za Ustav. Sve u svemu, zbog vremena kasnije. Hvala lijepa. Sad ćemo krenuti na 12 replika. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, prva replika poštovanom zastupniku Ivanu Grubišiću. Štovani gospodine predsjedniče. Kolega Grubišić, ne sviđa mi se što vi tragičnu smrt vašeg oca i brata koristite u svojoj promociji dokazujući da ste vi moralna i ispravna … čovjek. Nema veze, vaš je otac nažalost ubijen ali to ne znači ništa za vas da ste vi moralno ispravan ili bilo kakav čovjek ili dobar ili loš. I prestanimo više zato moj otac je bio to pa sam ja zato dobar ili je onaj zato loš zato što mu je otac bio ovo ili ono. To je zloupotreba tragične smrti vašeg oca i vašeg brata. Treba se pitat i ja vama kažem meni je dubiozno, vi ste rekli da vas zovu crvenim popom. Da li ste vi uopće pop jer nije sporno, može bit crveni pop i biskup i radnik jedan transportni. Dakle, vi ste meni u raskoraku zbog toga što ste… vas, molim vas./… Sveo sam se na govor prethodnika, pa ću na najaktualnije što je i u nastavku kolega Kajin rekao. Kolega Grubišić traži da se skine davanje recimo katoličkoj crkvi, a ostavio bih davanje svojoj udruzi

Svijet niti možemo vidjeti, niti ga uređivati iz vlastitog dvorišta. Pogrešna je percepcija, a još je opasnije da ga uređujemo pogledom iz vlastitog dvorišta. Dajte se malo izdignite. Ustav uređuje kako će Hrvatska živjeti značajan period naprijed. …/Upadica Marasović, ne čuje se./… Ok. Samo vas molim. Dakle, čovjek je govorio ilustrirajući za što se zalaže i zbog čega je. Zato sam ga i pustio da o tome govori. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Mislim da ne bi trebalo Dujomiru Marasoviću obraćati pažnju što govori, jer je izvan konteksta ili ne razumije doseg moje rasprave. Nisam išao zarađivati poene na tragičnoj smrti svog oca, brata i rođaka. To mi ni na kraj pameti nije kao što i ne koristim kvadrate gradskoga prostora o kojima Dujomir govori, ali mislim da je potpuno krivo informiran jer 1998. godine kad je trebalo isprazniti Biskupovu palaču od nekoliko institucija koje su tu bile onda su Akademiju glazbenu, umjetničku akademiju premjestili u tvrđave u Gripe i nama su ostale od 700 kvadrata 40 kvadrata i pravo korištenja dvorane jedanput tjedno kad održavamo tribine. I mi od 1998. Ali kolega Grubišić to nema veze sada ni sa Ustavom, ni sa replikom. Vi pričate o imovinskom sporu. Molim vas./… Preozbiljna je tema da bismo sada svi govorili o vlastitom problemu. Dajmo se usmjerimo na zaista nešto što će odrediti vrlo značajno budući politički period Hrvatske, Hrvatske, hrvatskog društva. Nisu baš tako beznačajne promjene kako to netko želi reći. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, replika poštovanom zastupniku Ivanu Grubišiću. **Reiner, gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić, vi ste postavili pitanje zašto mnogi drže da je u nas partitokracija, dakle vladavina stranaka političkih umjesto demokracije, dakle vladavine naroda. Pa evo ti koji tvrde da je tako će dobiti još jednu potvrdu u ovom što mi danas radimo. Dogovor između nekih stranaka dovest će do promjene Ustava, do promjene Ustava koji ima dvije, odnosno tri glavne svrhe. Jedna je svrha, dakle upravo da se spriječi, da se onemogući sljedeći referendumi jer je Vlada, odnosno vladajući užasnuti time da su poraženi prigodom prošlog referenduma o pitanjima braka nastojali na neki način omogućiti referendum. I ovim će se praktički onemogućiti referendumske promjene Ustava u budućnosti. Drugi dodatni razlog je taj što se htjelo ograničiti uloga Ustavnog suda jer je on kao neovisno tijelo donio nekoliko odluka koje nisu bile sukladne onom što je željela Vlada, odnosno vladajući, pa i njima treba ograničiti onda njihovu ulogu, a onda naravno i treće ona koja je već bila spomenuta da se spriječi izručivanje jedne osobe Njemačkoj. I to su pravi razlozi zašto se, dakle mijenja Ustav a naravno mijenja se ponavljam dogovorom nekoliko stranaka, a ne širokom konzultacijom sa narodom i strukom. Hvala lijepo. Odgovor na repliku nema. Idemo na replike poštovanom zastupniku Damiru Kajinu. Ante Babić, poštovani zastupnik replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. zapravo sam htio replicirati kolegi Grubišiću, ali i na tragu onoga što ste vi rekli zapravo nije govorio o Ustavu. Držeći Ustav ispred sebe mislio sam da drži

S obzirom da se radi o istom klubu nastavljam se na kolegu Kajina koji je zapravo govorio o tome kako je Ustav najveći pravni akt, ali nije pravni već i politički akt jedne države koji bi trebao biti konsenzualno donesen u Hrvatskom saboru. I onda ste rekli da Ustav mora biti izraz najšireg društvenog konsenzusa, ali niste zaboravili reći i kako stručne, političke, pa tako i opće javnosti, a ne da izaziva dodatne radikalne podjele u hrvatskom društvu i da se on zapravo politički instrumentalizira u korist nekih političkih opcija. Rekli ste također da je osnovni tekst našeg Ustava koji je donijet oko Božića devedesete godine bio upravo to, izraz najvećeg društvenog konsenzusa u hrvatskom društvu i donijet je zapravo pred blagdan Božića, blagdan mira, radosti i obiteljskog zajedništva. Tako je i Ustav taj bio devedesete godine zapravo izražavao jedan mir, radost i zajedništvo. Danas ne zaboravite nalazimo se opet u jedno božićno vrijeme, u vrijeme radosti i zajedništva što se za ovaj prijedlog Ustava sigurno ne može reći. On predstavlja sve samo ne to. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Furio Radin, njegova replika. **Radin, Furio (Nezavisni)** Pa kao prvo demantiram riječi gospodina Kajina da je gospodin Šeks autor Ustava, on to nije, barem se nadam. Drugo, ostatak rasprave gospodina Kajina bio je tako dosta uravnotežen ovaj put neuobičajeno normalan pa ne bih imao naročite primjedbe osim u jednome dijelu i to je da Ustavni zakon o nacionalnim manjinama ne bi trebao se donositi po proceduri Ustava. A zašto se onda zove Ustavni zakon? Zašto 20 godina mi lažemo cijelom svijetu nečim što je Ustavni zakon ako on to nije? Time smo se rukovodili u našoj radnoj grupi. Pa bih htio postaviti to pitanje gospodinu Kajinu zašto tako misli, mislim čemu to zaslužujemo? Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. kad smo prvi put ili '96. usvojili ovaj Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina taj Ustavni zakon donosimo po određenoj proceduri. Između ostalog isto zbog toga što na sličan način progovara i predsjednik Josipović. Kaže, nije dobro dizanje na rang Ustava i običnih zakona, arbitrarnom odlukom vladajuće većine referirajući se oko tog

ne mogu priznati da je bilo tko u Istri, dobro možda drugdje da, učinio bilo što više za pripadnike nacionalnih manjina od mene. Kao što ja isto tako priznajem gospodinu Furiu Radinu i on sam za iste učinio mnogo. Smatram da nitko ne smije biti ni diskriminiran niti privilegiran. Jednom riječju trebamo biti jedno te isto kao što smo bili i dosada. Ali još jedanput građanski koncept RH treba braniti, a sve zakone koji se tiču položaja manjine usvajati sa tom dvotrećinskom većinom kao što se usvaja i sam Ustav RH. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Kajin vaše veličanje čina koji je napravio predsjednik RH dr. Ivo Josipović stavljajući nas u ovu poziciju da na klupama dobijemo materijal kojim on zadire u ono što je trebalo napraviti ovim ustavnim promjenama, na to treba odgovoriti jednostavnim jezikom. Njegov pokušaj da se u Ustav uvede kategorija prava homoseksualcima ili po hrvatski pederima na jednak način kao i svima ostalima je podmukao čin nedostojan predsjednika RH. To je nepoštivanje volje volje 2/3 hrvatskih građana koji su na nedavnom referendumu jasno i glasno rekli što misle o tradicionalnim hrvatskim vrijednostima. To je licemjerno i opasan korak ka uvođenju totalitarizma i licemjerno ruganje istim onim biračima koji su bili pametni kad su birali postojeću vlast i predsjednika Josipovića na tu dužnost, a danas su zato što su glasovali tako kako su glasovali zatucani, danas su zaostali, danas ih se tretira kao primitivnima. To je istina o pravom stavu onoga što je napravio predsjednik Josipović. I kad ste upotrijebili opasnu rečenicu gospodine Kajin da smo nedavno svjedočili fašistioidnom referendumu o ćirilici, tako ste rekli, onda vam ja moram reći da je fašistoidna bila agresija sa ćiriličnim slovima na kokardama i na granatama koje su padale po Vukovaru.

članak 14. važećeg Ustava: "Svatko u RH ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom, socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju i drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki." Poštovani kolega Buriću ako vi ne osjećate da ste povrijedili ovu odredbu svojom raspravom onda vam ja to ne mogu pomoći, ali vas lijepo molim uvažavajte načela a zakleli ste se, to rječnik običnog čovjeka kaže, da ćete poštivati

branio postojeću proceduru donošenja ovih ustavnih promjena, a zatim se pozivao na primjedbe predsjednika Republike koje su došle jučer. Nacrt smo dobili prije tri dana, odnosno prije tri dana nacrt promjena su napisali. To je naprosto u kontradikciji kolega Kajin. Braniti jednu proceduru koja je zapravo otvorena prije tri dana jer se ne može raspravljati o nečemu ako ne znamo koje su formulacije i izmjene Ustava predložene. Zapravo treba otvoreno reći da se radi o jednoj instant proceduri i instant demokraciji koja zapravo želi izbjeći javnu i otvorenu raspravu da bi se moglo dati, da bi se veliki broj ljudi mogao uključiti, da bi se javnost mogla uključiti u raspravu o ustavnim promjenama. Sami ste rekli da su te promjene važne jer mijenjaju unutarnje odnose koje definira Ustav. S druge pak strane odakle taj strah od tsunamija referenduma? Pa jesmo li valjda za nekakvu demokraciju i za to da što veći broj ljudi sudjeluje u donošenju odluka i odjednom se plašimo javnosti, plašimo se ono što narod misli pa onda automatski impliciramo kao što ste vi rekli fašistoidni referendum jer narod nije dobar ali mi koji ćemo odlučiti o Ustavu mi smo dobri pa ćemo disciplinirati taj narod. To je naprosto protiv demokracije, protiv demokratskih vrijednosti za kojih se navodno zalažete. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Kaže gospodin Tuđman, instant demokracija, ne ovo nije instant demokracija i nitko nije taj koji izbjegava tu jednu javnu raspravu. Možda je onda mogla biti duža ali sam ja između ostalog podsjećao kako je to bilo tada kada se usvajaju prvi ili kako smo ga nazvali Božićni Ustav, isti je usvojen 22.12.1990. Rekoh izbori su održani negdje u petom mjesecu, rekoh Sabor je konstituiran 30.5.te iste godine. Znači, rok te javne rasprave bio je otprilike ovakav kakav je i danas. Jasno je da se tada trebalo raditi sve daleko brže jer su i promjene koje su slijedile bile neusporedivo značajnije a da ne govorimo o činjenici da je na pomolu eto nekakvo vidjelo se da dolazi sam rat. Što se tiče samih referenduma, tsunamija referenduma, ne, ja ih se ne plašim. Dapače, predložio sam da jednom u godini imamo dan referenduma, dan referenduma, pet, šest inicijativa neka se skupe lijepo i tog dana ćemo izaći kao na izbore ili na ovaj prošli referendum i zaokružiti ono što nam paše ali ćemo na taj način poreznim obveznicima uštedjeti brat bratu, par stotina milijuna kuna. Drugo što želim isto tako reći, ne ovom fašizoidnom referendumu oko ćirilice za kojeg je navodno prikupljeno kolko 600 tisuća potpisa. To valja spriječiti. Rasizmu treba reći ne. gaziti dvojezičnost u ovom trenutku u jednom Vukovaru isto znači zapravo je i gaziti dvojezičnost u Istri, u Rijeci, Mađarima, Slovacima ne znam Česima u Daruvaru itd. A slažem se s druge strane da poneke brojke koje se ovdje sad spominju za izmjenu Ustava itd., 50% možda su i previsoke. Poštovani zastupnik Branko Bačić, njegova replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin, ne može se Ustav ili njegove promjene donositi samo na principu voluntarizma. Pojedinačna volja mora postojati ali ona ne može biti dovoljna, nije dostatna da se priđe promjenama Ustava. Naime vaša je volja, vaš je zahtjev i podržavate uvođenje regija u Hrvatski Ustav i to je legitimno ali to uvođenje regija i regionalizma u hrvatski politički sustav zahtjeva jednu stručnu, znanstvenu analizu koja će pokazati koliko to košta, kakvo je područje tih regija, koje su ovlasti, koji je djelokrug poslova, koliko to sve će zajedno koštati porezne obveznike u RH, kakav će biti odnos regije prema središnjoj vlasti kolega Kajin? Ovako će Hrvatska, ako ovakav Ustav usvojimo biti jedna od rijetkih država, možda jedina država u svijetu koja će imati ili u Europi bolje rečeno, koja će imati tri razine lokalne samouprave, imat ćemo općine i gradove kao lokalnu samoupravu, imat ćemo županije i sad ćemo još imati i regije bez ikakvog argumenta, bez ikakve studije koja će opravdati uvođenje regija, koja će utvrditi njihovo područje, njihov položaj itd., itd. Ako to nije onda moglo biti i što bi se moglo smatrati voluntarizmom. I sad vi očekujete da ovaj Sabor konsenzusom donese Ustav u kojemu ćemo uvesti jednu vrlo važnu razinu lokalne odnosno regionalne samouprave bez da itko u ovome Saboru zna što to znači. Evo i predsjednik države nas upozorava na takvu činjenicu. Mi moramo ili od toga odustati ili zaustaviti donošenje Ustavnih promjena dok se ne utvrdi što je to u Hrvatskoj regija i kad netko nas uspije uvjeriti da je regija, da je njeno uvođenje u Ustav opravdano u odnosu na županije onda će vjerojatno se i ova strana sabora tome priključiti. Ovako gospodine Kajin to je klasični voluntarizam koji se ovdje siluje u ovom Saboru. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Pa jasno gospodine zastupniče. Sve je naprosto politički čin i bilo bi dobro kad bi ovaj Ustav kao i godine 90.-te bio nad stranački čin, to bi bilo idealno, ali vidim da to jednostavno neće biti. evo vidite kao što je i sam predsjednik republike rekao, kao što vi ponavljate, pa ni ja se ne slažem da se povećava trošak lokalne samouprave, da uz postojeće općine, gradove, županije, označi ostanu i regiju ali smatram da Hrvatsku treba regionalizirati. To smatram. Možda bi trebalo sve vratiti, ne znam na onaj sustav kojega smo imali 1990.kada je u ovoj Hrvatskoj bilo koliko 107 i+općina ali znam da se s druge strane Hrvatska tada najbrže razvijala, kada po Ustavu iz 74 između ostalog jer je tada zemlja bila najviše decentralizirana. Netko će reći da će tada te općine bile male federativne jedinice ili 105 ih je bilo, ja sam rekao 107, ok 105 ih je bilo. Danas nažalost mnoge te male općinice brinu samo o svojim službenicima i to nije naprosto dobro. Kada pogledam koliko su neki lokalni čelnici imali kad su ušli u lokalnu politiku i što imaju danas, taj jedan razmjer naprosto ledi krv u žilama. Znači, ono za što se ja zalažem, da se država apsolutno regionalizira, da se država decentralizira, pitanje je koliko će to biti moguće u ovom trenutku i kada će to naprosto uslijediti. Jer postavlja se stvarno pitanje koja bi sad regija u RH sve svoje troškove mogla sužimati u tom svom prostoru i naprosto iste financirati. Ali želim vjerovati da bi bilo bolje od ovoga što je danas kada bi se zemlja regionalizirala i decentralizirala. Ante Sanader poštovani zastupnik, njegova replika. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Kajin, također se želim osvrnuti na ovaj vaš dio vezan za regije jer vi ste rekli i sad ste ponovili da ste vi apsolutno za regije. Pozivate se čak i na ovo prije 1990. kad je bilo 5 zajednica općina, a tada vi znate da Istra nije bila posebna zajednica općina, da je ona bila u sastavu zajednice Općine Rijeka. Dobro, ne znam jel s tim prizivate regiju Rijeka pa da Istra više nema svoju samostalnost, a i kažete ako se uvedu regije u županije, to nije dobro. Znači vi se apsolutno zagovarate da se županije ukinu, da se uvedu regije. To je loše, prvo s ovim što ćete izgubiti Istru regiju ili vi znate nešto više pa bi bilo dobro da nas informirate ako ste postigli dogovor, ako niste onda ne mogu vjerovat da ćete podržati ovaj koncept regija gdje će Istra izgubit svoju samostalnost. A uz sve to i ovdje, ovo vezano da raspravu, mislim da samim činom bi vi trebali podržati da je ova rasprava bila kratka jer nema nikakvih studija, nema opravdanja, nema znanstvenih institucija, jedina koju ja znam je ona koju je naručila zajednica županija Ekonomskog instituta koji nije predvidio Istru kao samostalnu regiju. Znači, sve ovo i vaša diskusija danas, i ako sutra budete glasali za ovo, onda morate znati da glasate protiv samostalne Istre i da Istra sigurno u tom smislu neće biti samostalna regija osim ako se to politički dogovorite, a onda bi to bilo nepošteno prema cijelom ostalom dijelu Hrvatske. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Istra neće ništa izgubiti i Istra će, gospodine Sanader biti regija. I budite uvjereni da između Istre i Zagreba neće biti odskočne daske. Neću citirati čije su to riječi. Regionalizacija s druge strane nije federalizacija, iako bih ja možda bio najsretniji da se Hrvatska kantonizira po jednom švicarskom modelu. Evo, ja bih bio najsretniji. Jasno, sama redefinicija lokalne samouprave nije uvjet napretku, nije uvjet blagostanju, nije uvjet nikakvom razvoju. Moje je mišljenje da sve ono što nisu poslovi isključive državne nadležnosti treba spustiti na lokalnu razinu. Točno, Hrvatska je različita, pokazao je to i ovaj nedavni referendum. Istra, Rijeka na jedan način glasaju, drugi u Hrvatskoj glasaju drugačije. Hrvatska je isto tako nejednako razvijena. Hrvatska je Hrvatska je devastirana ratom, rata nije bilo u Istri, bio je gore u Slavoniji, u vašoj Dalmaciji ili dolje u Dubrovačkom kraju. Ali i Hrvatska ima različite prioritete, ja sam i toga naprosto svjestan, u Međimurju, Dalmaciji, Istri ili Slavoniji, no treba isto tako priznati da Hrvatska se najbrže razvijala u onom periodu kad je bila najviše decentralizirana. To vrijedi za Rijeku, to vrijedi za Istru, to vrijedi za Dalmaciju, to vrijedi naprosto za Slavoniju. Danas imamo ustroj od 556 što županija, što općina, što gradova, lokalnoj samoupravi i njenim komunalnim poduzećima radi 100 000 ljudi sa državnom nadgradnjom, to je 350 000 i pitanje tko to više danas može i plaćati. Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Kajin, i moja replika će ići u ovom smjeru promjene Ustava, uvođenjem pojma regija u Ustav. Vi ste u svojoj raspravi rekli da jedan od problema je preveliki broj općina, gradova i županija. Osobno smatram da to nije nikako problem jer postoje prakse europskih zemalja koje imaju veći broj jedinica lokalne samouprave. Prije bi tu mogli govoriti o ustroju samih i to ne mislim ovdje prije svega na teritorijalni ustroj općina i gradova, već na njihove nadležnosti i fiskalni kapacitet. Spomenuli ste pojam decentralizaciju. Također smatram da o decentralizaciji ne možemo govoriti ako istovremeno ne govorimo o regionalizaciji. Iako su ta dva pojma, djeluju sebi suprotna, nužni su preduvjet da bi se ovakav proces ostvario. Naravno taj proces će trajati godinama i on prije svega mora biti motivacijski. Ono što bi regije u budućnosti trebale, trebale bi prije svega štititi interese gradova, općina i županija, ako takav ustroj u smislu županija ostane jer imam samo jedan primjer fondovi EU u tom smislu mogu biti daleko izdašnije, tu sam imao i osobne, prije mislim barem, sukobe s kolegama iz HDSSB-a kad smo govorili o administrativnim regijama, mislim da i ovdje regije pružaju puno veće mogućnosti za privlačenje fondova EU. Evo, samo sam u tom djelu htio repliku. Hvala.

Ja ću još jedanput ponoviti da se Hrvatska najbrže razvijala po onome Ustavu i 1974. godine kad smo imali 107 ili kao što kaže gospodin Bačić 105 općina. Nije bitno. Danas Hrvatska ima 556 što županija, što gradova, što općina. Sada se spominju i regije. Regije apsolutno da, ali onda nešto u ovoj maloj Hrvatskoj, siromašnoj opustošenoj Hrvatskoj je naprosto previše. Jasno, kad govorimo u Istri, Istra jednako regija, dovoljno je pogledati grb, vidjeti kozicu u kruni našega grba grba i tu mislim da nema nikakve dileme i da ćemo svi zato i biti. Mi gospodo 2013. u nadgradnji, ono što sam rekao možda i prije za saborskom govornicom, imamo 70-ak tisuća zaposlenik više, nego godine 1990. Jasno je da to treba platiti, da da je to cca gospodine zastupniče 7 milijardi kuna, 1 milijarda eura. A zamislite da je taj novac u gospodarstvu, da je u zadnjih 10 godina zemlja svojih 7, 8 ili 10 milijardi eura investirala u ono što je životno što naprosto život znači. Pretpostavljam da bi svima bilo bolje. Ja se čak i slažem da u jednom periodu ove male općinice u velikoj su mjeri pomogle izbalansirati izbalansirati različitost razvoja u odnosu na one gradove od kojih su nastajale, ali tijekom vremena moramo se složiti da nešto treba promijeniti i sa državnom upravom i sa lokalnom samoupravom

govorili ste u svojoj diskusiji o reformi regionalne samouprave i rekli ste kakao je 556 jedinica lokalne samouprave previše i jedan vaš zaključak zapravo me ponukao na ovu repliku, a to je da bi trebali do ovoga mandata napraviti lokalnu samoupravu. I s kojom javnom raspravom? Javnom raspravom od koliko? 2, 3 mjeseca. Da bismo mogli napraviti detaljnu analizu sasvim sigurno daje potrebno dva mandata, a ne jedan mandata, znači dva mandata. Neke zemlje kao što su Danska i Nizozemska radile su reformu lokalne samouprave 5, 6, 7 godina da bi mogle kvalitetno napraviti sve analize. Što znači jeli 556 previše? Koliko je optimalno? Koji su fiskalni kapaciteti tih općina? Koji su fiskalni kapaciteti gradova, županija? Međutim ovo što preporučate, zašto govorim, ne govorim vama nego zbog javnosti, zato što možda javnost misli da je stvarno reforma lokalne samouprave moguće napraviti tako da se to upiše u neki zakon ili da se upiše u Ustav i da je to reforma gotova stvar. Za reformu treba velikih priprema, ova Vlada nije omogućila i napravila niti jedan korak da bi da bi pomislila na reformu lokalne samouprave. Prema tome, mi nismo napravili niti jednu predradnju da bismo to mogli ostvariti. Znači možemo ostvariti za 5, 6 ili 7 godina, a ne do kraja mandata ove Vlade jer to bi bila čista utopija i to bi bilo stvarno silovanje. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Iako bih ja volio da to bude što je moguće brže, znam da ste u pravu i da je to proces koji će iziskivati 3, 4 a prije 5 nego 3 godine i to je točno. Slažem se i da ovo nije reforma lokalne samouprave, ali je uvod u javnu raspravu o tome kakva bi lokalna samouprava trebala izgledati. U ovim trenucima kada ćemo vjerojatno uskoro imati rebalans proračuna smanjivati 3, 4 milijarde kuna iz istog kada situacija ajde ja ću reći nije dramatična, ali je nadasve ozbiljna, kada nije nerješiva ali da parafraziram oca koji mi je jedanput rekao, 20 godina vam je trebalo da Hrvatsku dovedete na ovo što je danas, pa će vam sada trebati ili svima nama 20 godina da je vratimo na ono što je bila, jasno u gospodarskom, socijalnom, razvojnom pogledu ne teritorijalnom. Sve to upućuje na to da se reforma lokalne samouprave u zemlji neće tako skoro dogoditi. A treći puta ili četvrti ponavljam da se Hrvatska najbrže razvijala kada je bila najviše decentralizirana, a to je bilo po onom Ustavu iz '74. Apsolutno je bio legitiman izlazak iz Hrvatska je to platila sa 14 000 mrtvih, sa 60 000 invalida, sa desetinama, stotinama zapaljenih sela ili gradova i gospodarski se samo po tom osnovu još uvijek nije nažalost mogla tako skoro oporaviti. Ali gdje je sada problem? svi oko metropole stagniraju, svi krajevi. Nije bitno da li je riječ o Istri ili Dalmaciji i ako se nešto pod hitno ne napravi, bojim se da će svi dodatno padati a da bogami ni Zagreb se neće razvijati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala. Nova replika poštovanog zastupnika Josipa Salapić. uvaženi predsjedniče hvala. Kolega Kajin, dobro je da se ova rasprava o regijama i regionalizmu pojavila baš danas kada raspravljamo o nacrtu ustavnih promjena. Mi smo taj svoj prijedlog taj okvir, pravni okvir za uvođenje regija u Ustav RH dali poslije 15.rujna, a danas je skoro pa 15.prosinac. dakle dva mjeseca nitko ništa nije rekao o tome. Ono što je najvažnije 2013.godina nije ista kao 1993., trebamo si pogledati u oči svi bez obzira čiji je župan iz koje je stranke u kojoj županiji čelni čovjek, jeli županija kao regionalna samouprava ostvarila svoju korist? Jeli svaka županija funkcionira na jednaki način i kakvu korist imaju naši građani od tih županija kao jedinica lokalne samouprave bez povrede bilo čijeg prava na drugačije mišljenje u politici? Dakle zaključak našeg prijedloga je da li sadašnji teritorijalni ustroj kakav on funkcionira sa brojem županija funkcionira. Da li se u Hrvatskoj potrebne regije, a znamo da Europa počiva na regijama? To ne znači da će netko prekrajati karte Hrvatske niti tražiti odcjepljenje bilo kojeg kraja ove zemlje, nego što naši građani imaju koristi u stvarnom svom životu, gospodarstvo. Pogledajte Slavoniju i Baranju, sve najveće firme u Osijeku, IPK Osijek, OLD Osijek, MIO standard, Tvornica šećera sve su propale koje su zapošljavale nekoliko tisuća ljudi. Naši su Slavonci danas gladni kruha neki. U našem Osijeku više se za Božić ne može postaviti ni bor koji ima sve grane, a mi ovdje se proglašavamo kao izdajnici Hrvatske zato što želimo bolji život za naše građane. Jeli to pošteno i pravedno ako neko samo zato što je HDSSB stranka koja je pristala razgovarati o političkim problemima u Hrvatskoj i o potrebi da se neke stavke hrvatskog Ustava mijenjaju da se danas nas optužuje da smo mi izdali Hrvatsku? pa izdali su Hrvatsku oni koji su otvorili tuđmanove prostorije i njihovi savjetnici koji su poslali sve dokumente iz Domovinskog rata bez obzira o čemu se radilo i o tom danas treba razgovarati ako netko kreće na tu frontu. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Hrvatsku su izdali ne oni koji su otvorili arhive nego valjda oni koji su je opljačkali. Hrvatsku su izdali oni koji su se stavili na drugu stranu i žarili i palili po ovoj zemlji. Regionalizacija da, reći ću metropolizacija mene plaši. Nije za to kriv niti Zagreb, dapače sirotinja u ovome gradu jednako teško živi kao sirotinja u Istri ili u Slavoniji. Ali ću pročitati jedan podatak … sutra ću o njemu više govoriti. 2002. godine Istra je imala gospodarski rast 36,6%, bila je razvijenija od prosjeka Republike Hrvatske, 19% razvijenija od Primorsko-goranske županije, 19,5% manje razvijena od Grada Zagreba. 2010. po klasifikaciji ovih NUTS regija itd. Istra, Primorsko-goranska županija jednako, znači mi padamo, Grad Zagreb 31, pardon, sad smo razvijeni 31% manje od Grada Zagreba, a 28% razvijeniji od Hrvatske. Rekoh, prije smo bili 36% razvijeniji od Hrvatske, a Grad Zagreb je bio 19% razvijeniji od Istre. Znači nešto se naprosto dešava. Bojim se da ovakva metropolizacija uz čitav niz subjektivnih momenata od Istre nadalje jednostavno nije obećavajuća, ali zato sigurno nisu krivi oni koji žive u ovome gradu. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a i dva poštovana zastupnika, prvo Josip Salapić pa onda Dinko Burić. Hvala lijepa. Josip (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. Danas otvaramo raspravu oko Prijedloga nacrta ustavnih promjena Republike Hrvatske. O nekim naznakama o čemu će se govoriti na radnoj skupini koju je imenovao Hrvatski sabor, oko neke problematike koja je ušla kao tematika u ustavnim promjenama govori se negdje od rujna ove godine, načelo i od srpnja. Ono što na početku odmah želim otkloniti, u nekoliko zadnjih dana, a posebno jučer krenuli su žestoki napadi na HDSSB zbog samo jednog jedinog razloga, što smo provodili politiku i savjesni rad kao zastupnici Hrvatskog sabora, što smo danima sjedili, satima u Radnoj skupini za promjenu Ustava koji je, ne zaboravimo, imenovao ovaj Visoki dom i što smo željeli razgovarati o boljoj budućnosti Hrvatske, o tome što je dobro a što nije dobro za Hrvatsku, pri tom ne omalovažavajući niti jednu jedinu stranku, niti jedan jedini stav. I ovo nisam očekivao od Kluba zastupnika HDZ-a da se jučer obrate HDSSB-u. Hoćemo li mi glasati za ustavne promjene s obzirom na tematiku širenja njih to ćemo mi odlučiti na glavnom odboru stranke. HDSSB ima svoja tijela kao odgovorna politička stranka, a mi smo HDZ-u nekoliko puta u ovom Visokom domu pružili ruku, zajedno smo išli na pitanje ćirilice u Vukovaru, mi smo potpisivali vaše prijedloge, zajedno smo išli prema tome da se neki ključni nacionalni problemi u Hrvatskoj riješe. Danas u našem napaćenom gradu Osijeku od koalicije koju čini 8 stranaka, pa u kojoj sudjeluje i HDZ koji drži … SDP u Osijeku osvanuo natpis da HDSSB će izdati Hrvatsku ako glasuje za ustavne promjene. HDSSB će predložiti u Hrvatskome saboru jedan zakon koji se odnosi na ono što je govorio i stožer, a to je da svi oni koji su bili djelatnici bivših režima komunističkih i udbaši, da se ne mogu baviti javnim radom i politikom u Hrvatskoj, koliko god to bilo osjetljivo pitanje u Ustavu. HDSSB je podržao sve legitimne zahtjeve onih skupina i grupacija u Hrvatskoj koji su željeli razgovarati o problemima u našoj zemlji. Mi ćemo se ponašati u Hrvatskom saboru kao da nam se vrati ona kletva da su Hrvati prokleti, da više nikad neće imati svoga vođu. Sjetite se kralja Zvonimira, svoje krvi, jer smo oporba sami sebi. Ovim ustavnim promjenama HDSSB ne štiti niti jednoga jedinog čovjeka. Ako smo se mi razgovarali o Zakonu o pravosudnoj suradnji i rekli da podržavamo ono što je bio stav Europske komisije i da se taj datum mora vratiti 1. 1. siječnja 2004. godine što se tiče izvršenja Perkovića, ako je Hrvatska 2013. godine nakon napaćenog rata i svih poginulih žrtava u ratu i generala koji danas vise u zatvorima jer su branili svoju zemlju i oni koji su ih isporučivali sudovima, a danas tapkaju po leđima vi ste heroji i branitelji Hrvatske, ako HDSSB izdaje Hrvatsku i ako Hrvatska ovisi o jednom čovjeku koji je eventualno osumnjičen za ubojstva onda smo mi jadna država i onda ona kletva kralja Zvonimira "prokleti bili Hrvati, ne vjerujete sami sebi" onda to stoji. Mi smo odgovorna stranka koja u ovim ustavnim promjenama sa 7 zastupnika sudjeluje prije svega sa dobrom namjerom. Danas ste počeli govoriti o regijama i o tome da HDSSB ruši ustavnopravni poredak Hrvatske i da ćemo destabilizirati zemlju ako uvedemo pojam regija. A koji je to suvisli razlog da nakon 2 mjeseca na radnoj skupini ili da bilo kojem tijelu, zajedničkom sastanku tko je to branio da se nas pozove da mi razgovaramo što to zaista znači. Da li unošenje pravnog okvira regije znači definitivno ukidanje županija? Da li se regija može zvati i županija? Da li mi kao što je predsjednik Josipović danas napisao, ovim prijedlogom želimo stvoriti nadžupanije i povećati administraciju? Pa koji bi to nesuvisli prijedlog bio jedne ozbiljne stranke koja je parlamentarna stranka da želi danas u ovoj krizi povećavati administraciju. Pitanje je kako mi danas živimo, kakva je korist te lokalne samouprave. Zašto bi netko išao ukidati županije samo zato što se nekom ne sviđa županija ili župan koji vodi određenu županiju. Pitanje je što naši građani imaju koristi od toga. Ja ću vam se vratiti u Slavoniju, ja sam rekao. Mi smo regionalna stranka i što je čudno ako mi predlažemo regije, ne umanjujući prava niti jednog drugog kraja Hrvatske da se o tome razgovara. Je li ovaj pravni okvir u Ustavu znači destabilizacija Hrvatske i uvođenje nečega što za Hrvatsku nije dobro? Ne znači. Mi smo u nečem trebali bit zajedno. I bit će još prostora u tome da se o tome govori. Kada se ukidao Županijski dom HDZ je bio protiv toga i podnijeta je ustavna tužba za ukidanje Županijskog doma 2000. godine, 2001. Mi smo predložili Dom regija, a ne zasebne parlamente. Dom regija u Hrvatskom saboru koji slično po svojim ovlastima kao Županijski dom koji bi mijenjao određeni sustav funkcioniranja, smanjio broj zastupnika u Zastupničkom domu i imao svoje zastupnike koji bi štitili interese svoga kraja. Koliko god mi se skrivali iza toga sjetite se da smo i mi nekada ovdje nekim amandmanima morali šutjeti jer je nacionalna politika velikih stranaka ponekad takve da jednostavno morate šutjeti. Ovo nije kritika ni uvreda bilo kome. Mi smo se odazvali u rad ove skupine. Zato ne da držimo stranu SDP-u niti ne držimo stranu vama, ali od vas smo očekivali da budemo zajedno u tome, a ne da danas po Osijeku vise plakati da smo mi izdali Hrvatsku i da kao slučajno nama dolaze silni mailovi koji dolaze iz HDZ-a. I to nije dobro. Mi ćemo sami svojom glavom odlučiti što je najbolje za građane Hrvatske. Ni u jednom trenutku nismo željeli štititi ni jednog udbaša, i jednu osobu koja je eventualno osumnjičena za teška ubojstva, nikoga tko je povrijedio Hrvatsku u bilo kojem vremenu života u našoj zemlji. Vaš prijedlog koji se odnosio na nezastarijevanje teških ubojstava počinjenih u doba komunističkog režima, mi nemamo ništa protiv toga. Mi smo samo rekli u svojoj raspravi …/Govornik se ne razumije./… da to je sadržano u formulaciji općenitog onog članka da ne zastarijevaju teška ubojstva počinjena u bilo kojem vremenu. Vaš drugi prijedlog o kojem nismo mogli razgovarati jer ste otišli je bio da se pitanje glasovanja birača državljana Republike Hrvatske izvan Hrvatske promijeni s obzirom na promjene Ustava iz 2010. godine. Pa mi bismo to vama podržali. Vi ste otišli. Mi nismo bili protiv ni jednog prijedloga HDZ-a, jer ako će se tako stranka postaviti prema nama samo zato što smo mi sa 7 zastupnika dvotrećinska većina u Saboru i što je HDZ sam sebe isključio iz toga da sudjeluje u ustavnim promjenama i da se nas proziva da mi štitimo udbaše i komuniste, pa to je onda krajnje sramotno. Da bi jedna stranka koja ima 7 zastupnika 2013. godine kad trebamo, kad smo članica EU, kad teško živimo, 17 milijardi kuna smo u deficitu, kad naša djeca koja završavaju fakultete nemaju se gdje zaposliti, nemaju kako živjeti zdravo u ovoj zemlji mi ćemo pričati o tome da štitimo udbaše, udbaše, te je naš interes uvođenjem regija destabilizacija demokratskog i pravnog poretka Republike Hrvatske, a znamo da Europa počiva na regijama, na Europi regija. Vidjeli smo izvješće revizora Europskoga suda, gdje se zbog ovako teritorijalnog Ustroja povuklo manje sredstava iz fondova EU s obzirom na veličinu grada Zagreba u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave. Je li regija kao pojam, da li će se to zvati županija kako god potrebna Hrvatskoj ili ne to će se rješavati u rasprava o posebnom zakonu. Što znači ovaj pravni okvir? Da se želi destabilizirati Hrvatsku. Što znači prijedlog da se o tome posebnim zakonom razgovara što to znači. Treba provesti stručne, gospodarske prognoze, porezne. Kako će funkcionirati taj sustav? Zašto se u Slavoniji ne bi zvala regija Slavonija, Baranja koja će okupljati svih 5 županija. Zašto se to ne bi zvala Slavonsko-baranjska županija koja će imati status regije i koja će na određeni način funkcionirati da imaju korist građani i ljudi koji tamo žive. Danas je Osijek pust grad sa punim zavodima za zapošljavanje, sa uništenim firmama, sa neizvjesnom budućnošću grada u kojem živimo, a mi ne smijemo o tome progovoriti u Hrvatskom saboru samo zato ne što mi pričamo gluposti, što želimo nekome nešto loše, samo zato što je naša stranka sa 7 zastupnika čini dvotrećinsku većinu u Saboru i što se ključni nacionalni interesi i teme unesu danas u Ustav. Sutra mogu biti gospodarstvo, državni proračun, investicije mogu donijeti i bez vas. Zato je taj napad bio jučer i nije bio potreban. I svako širenje daljnjih tema i dilema dovest će u pitanje otvaranje nekih novih stranica što nam ni meni ni nama neće biti drago, jer mi ovo od vas nismo očekivali. HDSSB će na odluci Glavnog odbora donijeti svoje stavove za budućnost, donest ćemo svoje stavove za bolju Hrvatsku i nikad za ovom govornicom nećemo pričati gluposti, nećemo štititi nikakove zločince i udbaše. Mi ćemo se zalagati za bolju budućnost Hrvatske i mladih ljudi koji ovdje žive. bi trebali tri puta razmisliti prije nego što organiziraju napade na stranku, jer to mi sve znamo i znamo odakle dolazi i znamo tko to radi, a i o tome ćemo progovoriti. Bit će vremena i prilike. Hvala lijepa. Drugi dio u ime kluba HDSSB-a poštovani zastupnik Dinko Burić, izvolite. Prije svega ja bih želio reći da mene uopće ne plaši, naprotiv volio bih da se otvore i neke stranice o kojima trebamo porazgovarati. HDSSB podupire ustavne promjene koje vode ka regionalizaciji Hrvatske iz jednostavnog razloga jer je to bolje za Hrvatsku nego ovo što imamo sada. Treba otvoreno, jasno i glasno reći 21 županija u državi ovako maloj je previše i dosta. 5 regija. Hoće li se one zvati županije ili regije nas to ne smatramo da je najvažnije. Slavonija i Baranja, bila ona slavonsko-baranjska regija, bila ona Slavonsko-baranjska županija u takvom ustroju bolje će živjet građani u njoj nego što žive danas. Međutim, poruka i vladajućima. Ništa nije gotovo. Ovakav pokušaj kakav je predsjednik Josipović pokušao sada proturit ovdje budite sigurni nema govora o tome. Brusio se tekst Nacrta ustavnih promjena bez ovakvih podmetanja i podmuklih činova. Rekao sam, to je podmukli čin, podmukao čin nedostojan Predsjednika Republike Hrvatske. O tome da, odlučit će Glavni odbor jer ne dajemo si kao ozbiljna politička stranka pravo da o tome odlučuje niti 7 zastupnika, niti predsjedništvo stranke, nego će najviše tijelo stranke dati o tome stav. Međutim, kad govorimo o tome tko nas napada e pa sad malo i o tome. Čuo sam gospodine Jandrokoviću da ste nas žestoko napali. Nas će napadati oni koji su lizali cipele Sanaderu, a selo kaže i nešto više. Naš će napadat oni čiji je danas predsjednik grohotom se smijao, morbidnim vicevima koje je pričao predsjednik Mesić o pokojnom predsjedniku Tuđmanu. Naš će prozivati oni koji nisu proveli lustraciju, da je prije 23 godine provedena lustracija ne bismo imali probleme koje imamo danas. Danas nas prozivaju oni koji su u prethodnih 8 godina vlasti koalirajući sa aboliranim Stanimirovićem pljačkali Hrvatsku državu i time činili izdaju hrvatskoga naroda. Antihrvatstvo je bila besprimjerena pljačka hrvatskoga naroda, to je bilo, a ne zalaganje za bolji život kao što mi sa željom da se provede regionalizacija želimo napraviti. Nas će prozivati isti oni koji su dižući ruke za promjenu statuta grada Vukovara zajedno sa HSP-om Ante Starčević omogućili da se uvede ćirilica u Vukovar. Isti oni čiji predsjednik potpiše peticiju za ćirilicu pa se onda posipa pepelom. Kad su u pitanju prava manjina stav je HDSSB-a gospodine predsjedniče to je neupitno manjinama svako pravo, ali jasno progovarati dok nas ima za sva naša pokoljenja govorimo i o manjini koja je prije 23 godine izazvala krvavi rat na ovim prostorima, krvavi rat na ovim prostorima, govorimo o manjini čija ćemo prava štititi ali ona prava koja im pripadaju zakonom. Ne na način da većina, i to hrvatska većina, bude taoc bilo koje manjine pa i te manjine. Kad govorimo o ćirilici onda samo da se zna kakav je stav HDSSB-a, ćirilici mjesto u Vukovaru nije. Ćirilici mjesto u Vukovaru nije kao što nije mjesto niti kozaračkom kolu na Bleiburškom polju. Ćirilici mjesto nije u Vukovaru kao što niti pjesmi "Evo zore, evo dana" nije mjesto u Jasenovcu ili u Zemunu. Ćirilici nije mjesto u Vukovaru i to je vrlo jednostavno. Kad govorimo o onome što smo proklamirali i govorili ovih dana i na čemu ćemo ustrajati HDSSB svoju politiku neće voditi niti kao prirepak HDZ-a niti kao prirepak SDP-a. Mi smo samostalna stranka koja ima svoj stav, svoje razmišljanje i koja prije svega vodi računa o boljem životu svakog građanina u Slavoniji i Baranji i štiti više i od vas i od mnogih poteza koje i ova aktualna vlast sada radi nacionalne hrvatske interese. Nesporno je to da je tragedija Hrvatske države i hrvatskoga naroda to da je imala i vlast koja ju je opljačkala materijalno i financijski, a i da danas ima vlast koja ju pokušava opljačkati moralno i duhovno dijeleći hrvatski narod i hrvatsko društvo

Sad ćemo odraditi 18 replika po redu. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, prva replika. Na Salapića, da, poštovanog zastupnika Salapića. a ja ću vam sada reći što o vašim namjerama što se tiče regionalizacije misle svi članovi županijske skupštine u Međimurskoj županiji koji su 28. studenog, dakle sve političke stranke koje sjede u Skupštini međimurske županije donijeli deklaraciju između ostalog u njoj stoji Skupština međimurske županije snažno se protivi prijedlozima HDSSB-a i IDS-a da se u aktualnim promjenama Ustava RH uvodi podjela Hrvatske na regije. Dakle, to misle članovi svih političkih stranaka koji sjede u Skupštini međimurske županije. Pa vas ja molim da se vi ne pozivate na dobre namjere jer valjda oni znaju što je dobro za Međimurje i što građani Međimurja žele. Osim toga posebno hitno traže zaustavljanje procesa preseljenja regionalnih sjedišta državnih institucija iz Čakovca u Varaždin i povratak preseljenih institucija natrag u Međimurje. Dakle, 28. studenog donesena je takva deklaracija i ja vas molim nemojte se voditi sebičnim razlozima kada govorite o dobrim namjerama za RH. Svaka Svaka županija najbolje zna što je dobro za nju. Prema tome, razmislite o onome što predlažete i za što se zalažete. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Salapić. Hvala predsjedniče. Uvažena zastupnice Glavak ja znam da vi u svojoj ovoj sad replici niste ni sebični ni zlonamjerni. Ja nisam govorio o tome da vaša županija i Međimurska županija i interesi građana tamo su nebitni, ja sam govorio o kraju iz kojeg ja dolazim, govorio sam o Slavoniji i Baranji, o Osijeku, o Požegi, o Slavonskom Brodu, o Đakovu, o Valpovu, o Belišću, o Našicama. Vi o tome ne znate ništa, a ne znam ni ja o vašoj županiji, o problemima vaših građana. Ja sam rekao da se s time otvara pravni okvir da li će se u raspravi oko posebnog zakona taj novi prelazak na teritorijalni ustroj pokazati kao dobar ili loš to ovisi o svima nama. Ne samo o nama nego i o vašim građanima i vaše županije i grada iz kojeg vi dolazite. Ja znam da vi niste zlonamjerni ali vjerujte mi nisam ni ja. Koliko danas imamo nezaposlenih u Osijeku? Što je sa porezima koji idu u državnu blagajnu u Zagreb? Kako će se mladi ljudi zaposliti? Gdje su investicije u naše gradove? Ja sam o tome govorio, a ne da netko želi ukidati nečije pravo i nečiju županiju. To uopće nije namjera bila rasprave niti bilo čega. Jesmo li mi ikada sjeli zajedno u Saboru da snimimo stanje u Hrvatskoj zašto smo 17 milijardi kuna u deficitu i da li teritorijalni ustroj, tko kaže da se regija u vašem kraju ne može zvati po vašoj županiji? Ili kako se svi dogovorimo zajedno? Zašto se stvorio taj nekakav ideološki problem samo zato što to predlaže HDSSB? Pa sjetite se ja sam skupa s vama sjedio kada smo razgovarali o mreži sudova, o mreži državnih odvjetništava, o mreži kako su se načelnici koji dolaze iz redova HDZ-a pobunili na toj raspravi i nisu htjeli o tome govoriti, da smo sami to morali sprječavati jer to nisu dozvolili. Pa to je normalno da svatko štiti svoj lokalni interes. Ali ne možemo govoriti ono što ne stoji. Mogu i dalje govoriti od mreže policije, od porezne uprave danas, od državne uprave koja se ustrojava na razini regionalnog principa. To se na mala vrata radi. To Vlada radi ne zato što želi rastrojiti Hrvatsku nego želi stvoriti uštede i drugačiji funkcionalni sustav. O tome sam ja govorio. **Leko, Josip (SDP)** Nova replika, poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo predsjedniče. Pa kolega Salapić iz rasprave vašeg kluba je jasno da je SDP ostvario svoje ciljeve. Oporba je krenula na oporbu u interesu SDP-ovih ostvarenja svega što ovaj Ustav nudi. To je jasno i sve što će se danas pričati bit će uglavnom u tom stilu. No govorili ste o regijama što nas čudi jer HDSSB je regionalna stranka i normalno da govori o regijama. O regijama se u Hrvatskoj govori 20-tak godina, međutim ono što imamo to su tzv. mini regije Hrvatske županije i to do sada nije bilo sporno. Sada očito određenom političkom trgovinom u Ustav unosimo pojam regije kao neko nadtijelo između sadašnjih županija i razine države. I sam predsjednik jasno je doveo u pitanje svojim prijedlogom takvu mogućnost s obzirom na to da nam je država administrativno preskupa i postavlja uopće upitnost takvog jednog prijedloga koji nije razrađen. Poznato je da postoje nekoliko razina regija koje pozna administrativni ustroj u svijetu ili u Europi. Ono iz vašeg izlaganja je meni ostao sjećanje na onaj ekonomski dio, pa mi nije jasno jer nisam primijetio nigdje u svijetu da županija koja pretendira na više novca iz centralne kase traži regiju. To će biti loše za recimo Slavoniju. Istra tu puno bolje stoji jer narav je regije da za sebe zadrži što više prihoda. Znajući stanje poljoprivrede u Slavoniji i iz ostalih industrijskih grana mislim da će tu Slavonci proći puno gore nego Istrijani ako se to dogodi. Nažalost neće ni politički biti dobro ako se stvori pet regija u koje će i Primorsko-goranska županija recimo postati dio regije sa Istrom, regionalne stranke će se pa i HDSSB a IDS ja mislim izgubiti u svemu tome tako da mi nije jasno taj vaš ustrajanje na tome da Hrvatska bude podijeljena na regije. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvaženi kolega Borić, mi ćemo ustrajati na tome da naši građani imaju koristi od svoje lokalne samouprave i da naši građani bolje žive u svojoj lokalnoj zajednici, da se novac koji plaćamo kao porezi u kraju u kojem živimo da se uloži u investicije, u nova radna mjesta i obnovu našeg kraja. Rekao sam, spomenuo sam Slavoniju i situaciju danas u Osijeku i sa brojem nezaposlenim i sa velikim tvrtkama koje su propale, koje su zapošljavale po nekoliko tisuća ljudi. Mi koji dolazimo iz tog kraja, najbolje znamo šta naš kraj muči, kao što vi najbolje znate za Dalmaciju, kao što Istra zna za Istru, kao što Dubrovčani znaju za Dubrovnik, tu se uopće ne radi o nikakvoj zloj namjeri kolega a oko one teze da je oporba krenula na oporbu, jučer je HDZ imala pres konferenciju ne HDSSB. Isto tako što HDZ radi u Osijeku na vlasti sa SDP-om? Je li HDZ tamo na vlasti ili u oporbi? To je jedno temeljeno pitanje. Tko na sjednicama gradskog vijeća glasuje za prijedlog SDP-a koalicije koju predvodi Ivica Vrkić a tko ne? Tko je danas u Osijeku tražio da Osijek ima Božić, da se spriječi situacija u Hrvatskom narodnom kazalištu kojom žele riješiti probleme, na čijoj strani je HDZ tamo ako ne na SDP-ovoj? Ako sam ja nešto krivo rekao, demantirajte me. Mi smo vas. u dijelu vaših rasprava dok niste otišli kada je u pitanju to sam objasnio, podržavali. Ne shvaćamo razinu oporba je krenula na oporbu. Pa tko je tu krenuo na koga. I tko je prozvao HDSSB za izdaju Hrvatske? Pa ne znam šta je vama svima? Zbog čega bi mi sudjelovali u bilo čemu što bi bilo loše za Hrvatsku? Spomenuli ste Europski uhidbeni nalog pa kome bi normalnom palo napamet da sudjeluje u ovome zbog Europskog uhidbenog naloga. Pa jel se sjećate šta smo govorili prije dva tjedna? O čemu smo razgovarali? Jeste li bili na radnoj skupini za Ustav kad smo tražili da isti dana na snagu mora stupiti Europski uhidbeni nalog i ovaj članak 31 Ustava koji se odnosi na ne zastarijevanje zločina. Kako vi možete optuživati HDSSB za izdaju? Josip (SDP)** Hvala lijepo. Molim raspravu u okviru načela Ustava. Vrijedi trodioba vlasti, vladavina prava. To smo se dogovorili da nema diranja u načela. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Kolega Salapić, dakle nismo vas optužili za izdaju. To je prva stvar. Očito ste dobili krivu informaciju o našim porukama koje smo jučer iznijeli pred hrvatsku javnost. Osobno je kolega Burić mene spomenuo. Promašili ste metu. Ja sam inzistirao samo na jednoj stvari i kraj toga stojim i dalje čvrsto kao stijena. U slučaju da Vlada izigra europski uhidbeni nalog zbog toga što će doći do promjena Ustava sa stupanjem na snagu ove odredbe 1.1.2014.godine bit ćete suodgovorni. Od toga pobjeći ne možete. Dakle to je bila moja poruka. Ja HDSSB simpatiziram i nemam nikakvog razloga na vas ići džonom ali isto tako imam pravo reći ono što se može dogoditi vašom pogreškom, namjerom, nehatom. A to se može dogoditi ako 1.1.2014.stupi na snagu odredba da nema zastarijevanja zbog teških ubojstava i 1.1.stupi na snagu Europski uhidbeni nalog nema jamstava da će taj Europski uhidbeni nalog biti proveden. Zašto? ako ste čitali jučerašnji intervju u večernjaku sa gospodinom predsjednikom Županijskog suda u Zagrebu, Tudurićem, on kaže da Europski uhidbeni nalog nije na sudu gdje je trebao biti nego je u MUP-u i ne zna se kada će taj europski uhidbeni nalog biti proslijeđen sudu. Dakle, 01.01. stupa na snagu nezastarijevanje, međutim Vlada će držati europski uhidbeni nalog kod sebe dok državni odvjetnik ne pokrene postupak. To je moguće, ja ne kažem da će se tako dogoditi. Ako se to dogodi, a vi svojim glasovima podržite Ustav, bit ćete suodgovorni za neizručenje osoba koje su tražene po europskom uhidbenom nalogu. Ovdje ne govorimo o izdaji, niti vas želim uvrijediti, niti politički poniziti, nego ukazujem na jednu ozbiljnu opasnost i odgovornost koju imate. hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Josip Salapić. Imate još 10 replika na vas, a 5 na kolegu Burića. **Salapić, Josip (HDSSB)** A je, dobro, hvala lijepo. Hvala predsjedniče. Kolega Jandroković, vi ste bili ministar vanjskih poslova u prošloj Vladi, jako dobro poznajete diplomatske odnose, odgovornost za diplomatski skandal ako se dogodi vezano za slučaj Perković će preuzeti Vlada RH i odnosi između Vlade RH koja je koja je postala članica EU i Savezne Republike Njemačke, ako će se ugroziti zbog jednog čovjeka, to dovodi u pitanje funkcioniranje Hrvatske države za budućnost. Pa kome pada na pamet da preuzima odgovornost i da se sudbina Hrvatske oko ovih ustavnih promjena svede samo na jednu stvar. samo na jednu stvar. HDZ je nas jučer na preskonferenciji prozvala za naš prijedlog u ustavnim promjenama. I ja sam ponovio, podržite vi nas za zakon o lustraciji gdje ćemo tražiti da svi oni koji su bili djelatnici tajnih službi UDBA-e, svi koji su u svom postupanju radili i kršili ljudska prava da se ne mogu baviti politikom. Pa podržite nas u tome. Idemo kazniti sve one koji su radili protiv interesa Hrvatske. Zar bi nama palo na pamet, mi smo dva mjeseca u toj skupini, pa bio je gospodin Šeks i gospodin Mlakar s nama. Mi u ni jednom trenutku nismo izrazili stav o vašem prijedlogu da mi o tome ne želimo raspravljati. Prvi put jučer i danas čujem vaš stav oko regija, a bili smo na nekoliko sastanaka zajedno na radnoj u skupini. Vi uopće niste glasali za pokretanje ustavnih promjena. Izašli ste iz sabornice. A dobili ste priliku i to smo mi podržali, mi nismo htjeli da HDZ u tome sudjeluje, da budete dio radne skupine i Peđa vas je pozvao u radnu skupinu da budete dio radne skupine, a niste uopće ni glasali za pokretanje ustavnih promjena. A to što je loše, da, jedna stranka sa toliko zastupnika bez obzira na naše stavove koji nisu isti, u tome ne sudjeluje. Ako ćemo se mi baviti samo sa jednim imenom, a ne razgovarati o broju županija niti o referendumu niti o radu Sabora, o ničemu samo o tome onda smo mi svi skupa jadni. Jadna naša zemlja kuda ide. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapić, ma ne sviđa mi se s vaše strane i tu repliciram, tu vam se protivim da bi HDSSB mogao sve reći na račun HDZ-a, neću reći što to znači sve. Kritika je blaga riječ, pljuvanje je bilo ovako malo primjerenije, ali nije lijepo ćuti, a sad kad na jednoj tiskovnoj konferenciji HDZ dade neko mišljenje, vi se tako izražavate o HDZ-u. Razumijem što Burić galami u toj svojoj obrani, ali kolega Salapić, vi najprije vratite mandat HDZ-u pa onda govorite, a do tada nemate pravo govoriti, izvolite, vratite mandat jer ste ga osvojili preko HDZ-a i onda u Osijeku organizirate konferenciju za tisak pa ovo govorite što kažete. To je to. Ali o čemu se radi? Čak to nije suština. Ne možete nikako skriti od svekolike hrvatske javnosti da je ovo što vi inzistirate na regijama, da je to samo smokvin list trgovačkog ugovora između vas i partije u kojem su na vagi dvije različite druge stvari, nisu regije, drugi su utezi na vazi, između vas i partije, a u stvari je to žrtvovanje principa. S jedne strane, vaš je uteg žrtvovanje principa, a partija dobiva ono što želi. A regije su vam samo smokvin list. Eto to, nitko nije protiv regija, idemo, ali Josipović je ovdje u pravu ako hoćete predsjednik države je u pravu, ne mogu biti regije i županije. Što vi AD HOC ovdje uvodite sutra odmah. Mi smo diletanti. Svi smo diletanti. Da odmah poskupljujemo državu za jednu milijardu kuna ili da to ne treba uvoditi. Otvorite javnu raspravu. Josipović je u pravu što se ovoga tiče. Oko drugih stvari s Josipovićem bi se dalo razgovarati, makar što se mene tiče. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Mandat nije obvezujući u Hrvatskom saboru i naravno da kolega Josip Salapić ima pravo govoriti pa mu ja dajem riječ da vam odgovori. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala vam lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče, za vas bi sa stručnošću oko ovog pitanja ću se pokušati spustiti na razinu na kojoj ste vi sad bili. Ovako, postoji jedan film koji se zove Povratak u budućnost, a vi ste u svakoj svojoj raspravi u prošlosti. Vi se vraćate u prošlost. Vi biste bili idealni zastupnik u bivšem sazivu, u bivšoj komunističkoj državi jer biste tada bili oporba kvalitetna. A vi vratite mandat, znate kome, onome tko vas je stavio da tu sjedite, a to je gospođa Kosor koja danas iza svih vas sjedi zadnja u klupi. Vi vratite mandat njoj, a ja ću vratiti mandat onome tko me izabrao, a to su birači Slavonije, Baranje i građani koji očekuju od mene da nešto ovdje kažem i da nešto ovdje radim. A ne da pričam o partizanima, o komunistima, o udbašima i da na svaku raspravu koja je stručna nemate ništa reći, a za svaku raspravu koju se vraćate u prošlost vi ste idealan glumac za povratak u prošlost i za onu zemlju od koje smo se, hvala ti Bože, oprostili. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, dobar dio svoje rasprave posvetili ste nečemu što je uvodno, paše u biti za svaku promjenu Ustava, ali ono što ste neposredno doživili zaslužuje upravo i opseg i vrijeme koje ste posvetili u svojoj raspravi. A čemu? Upravo onome što doživljavate, što doživljavate od onih kako shvaćaju demokraciju, a upravo ono o čemu mi raspravljamo, izmjene Ustava jesu jedan okvir demokratske vladavine. Kao mlad čovjek, na opće čuđenje vrlih muževa koji su vas tako slušali pozorno i čudili se odakle vam tako kao mladom, takva hrabrost, takva odlučnost da kažete ono što su mnogi proživljavali, što i mnogi u nekim sredinama pod njihovom pod njihovom vladavinom i dan danas proživljavaju. Vi ste to dobro i detaljno opisali i svi znaju o čemu je riječ. Međutim to je ta opasnost takve vladavine kako oni shvaćaju, to vam je demokratičnost, to je demokracija a la HDZ to je ustavnost a la HDZ, to je zakonitost a la HDZ. To su oni koji ne dozvoljavaju koji su na reveres valjda uzeli Hrvatsku, privatizirali je, jedino oni mogu govoriti o Hrvatskoj, jedino oni znaju što je najbolju za Hrvatsku, jedino oni znaju o ekonomiji sve, a vidimo po po našim sudovima kako u biti treba pisati udžbenik kriminalistike iz njihove političke ekonomije ili ekonomske politike. ali oni se svi tako čude odakle vama hrabrost da to kažete što oni rade i to je ono i kadgod o čemu govorimo ne samo o promjenama Ustava nego i o pojedinim zakonima pa i o referendumskom pitanju. Mi ne smijemo govoriti o onome kako se oni ponašaju, a mi govorimo upravo da to osudimo.

Hvala potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Antičević, mi smo se mnogo puta u puno toga ne složili ali u puno toga smo se i složili. Vjerujem da se slažemo u tome kada su u pitanju nacionalni interesi Hrvatske, kada se mijenja hrvatski Ustav, kada govorimo o budućnosti naše zemlje, o sadašnjem životu o svim sferama ne samo ljudskih prava nego i gospodarstva i izborne demokracije i pitanje rada Sabora, pitanje uloge zastupnika, pitanje lokalne uprave i samouprave, tu možemo imati potpuno različite stavove, kada su u pitanju nacionalni interesi za budućnost tu treba barem razgovarati. Da li će na kraju zaista doći do ustavnih promjena, hoće li one biti u ovakvom opsegu s obzirom na komentare predsjednika Republike koji su po nama i po meni došli prekasno? Predsjednik se trebao uključiti, a ne ovako nakon dva mjeseca pokušati destabilizirati ovo što se radi. Naša namjera mora biti jedna jedina, a to je što je cilj svega ovoga. Što smo lupali i mlatili praznu slamu dva mjeseca i zamarali hrvatsku javnost? Danas raste broj nezaposlenih, propadaju firme, mi se zadužujemo, pričamo o obveznicama koje ne možemo prodati, molimo Boga da netko kupi našu zračnu luku. Pogledate kako žive naši gradovi dalje, gdje su naši ljudi? Sveopća depresija, pesimizam, a mi se tri mjeseca bavimo svjetonazorskim pitanjima i sa stvarima koje smo mogli normalno svi riješiti. I ponovit ću svi zajedno bez obzira na stavove, ja nisam bio hrabar ja sam bio iskren jer nemam razloga držati figu u džepu. A od nekih sam se oprostio i otišao jer ne želim da netko upravlja sa mojom glavom i sa mojim mišljenjem. Želim da zastupam kraj iz kojeg sam došao. Kome se tome sviđa ili ne sviđa? Pa nismo mi ovdje vječno ne moramo tu ni biti vječno, ne moramo umrijeti u saborskoj stolici ali moramo raditi za naše građane. Mi smo svi skupa kao politika i političari u nekim stvarima postali javno ruglo. Vidjet ćete danas komentare. Baš te ljude briga za uhidbeni nalog, šta ih briga za sve ako li danas u našoj zemlji loše žive. Ako se stvara opći dojam jednog pesimizma gubitka volje za život, sveopće depresije jer slabost nemamo od čega živjeti. Kada netko danas ide u školu nema za kartu za vlak, a mi mlatimo praznu slamu jesam li ja govorio o tome da štitimo udbaše. Pa nema šta pametnije raditi sa 37 godina i štititi udbaše. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Salapić vi ste i sada rekli, mi smo o ovim promjenama Ustava razgovarali dva mjeseca, radili smo pokušavali smo se usuglasiti i pokušavali smo napraviti jedan putokaz u kojem smjeru Hrvatska treba ići. Sada smo najviše govorili o regionalizaciji, pa mi nismo ovime definirali ništa osim da smatramo da Hrvatsku treba regionalizirati. Nas sada čeka ne mjesec, ne dva, nas čekaju godine rasprava, analiza, priprema i razmišljanja o tome na koji način ćemo Hrvatsku podijeliti. Da li će biti 5 regija, da li će ih biti 7 da li će ih biti 9, nakon toga nas čeka rasprava o tome što će biti ovlasti, na koji način će izvršavati, na koji način će se u njima urediti odnos između predstavničkog tijela, izvršne vlasti, morat ćemo definirati koje će biti njihove financijske granice. Mi smo ovime samo pokrenuli postupak i meni to nije jasno kako to nekome nije jasno. Evo da to tako kratko kažem. Puno nas još posla čeka, a ovime smo ga samo započeli. Hvala. Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Grbin, evo i vas su kao mladog čovjeka i političara u zadnja dva mjeseca stavili na vjetrometinu nišana i sveopće pucnjave prema bilo čemu da ste rekli. mislim da vam nije problem u tome jesmo li mi u svojim stavovima zaista pravno se dobro izrazili, jesmo li imali dobru namjeru sa bilo čime. Od početka je namjera da se ovo stopira da se ovo minira sve skupa. Ne samo vezano za bilo koji stav ili prijedlog to uopće nije bilo bitno jer vi ste taj odbor vodili. Rasprave su trajale po 5 sati. Netko je izašao nakon sat vremena van i više se nije vratio, da bi drugi dan rekao da mi o tome nismo razgovarali, da nema pojma o čemu je riječ. Sjetimo se. Kada ste spomenuli potrebu regija i regionalizacije ako ćemo ići pošteno, ako ćemo snimiti stanje Hrvatske danas treba proći kroz ankete građana i pitati što vi imate koristi od svoje županije kao građani županije, što konkretno možete ostvariti i što vaša županija ima u investicijskom prostoru od tih definiranih proračuna da ulazi u vaše selo, vašu općinu, vaš grad, koja je korist od svega toga bez neke namjere provođenja nečije ishitrene politike? Vi dolazite iz Istre neki su kolege iz Slavonije, iz Dalmacije iz bilo kojeg kraja Hrvatske, bilo kojeg otoka čak. Idemo vidjeti kako možemo sustav učiniti funkcionalnijim da mi naši građani imaju koristi od toga, to je jedina namjera. Ma nije namjera 2013.europsku zemlju Hrvatsku destabilizirati, ugrožavati ustavnopravni poredak i rušiti sustav koji postoji. Pitanje, da li smo sustav koji smo izgradili samostalnošću, ustrojem države '93.godine su bile druge okolnosti, 2013.druge jeli sustav danas u danima prvim danima EU dobar i što naši građani imaju od toga? To je cilj našeg prijedloga za regije. Naš politički program se odnosi ne samo na Slavoniju i Baranju nego na cijelu Hrvatsku, na sve gradove. Pa nas zanima kako se živi u Dalmaciji, kako se živi u Istri, Zagrebu, Međimurju, Bjelovaru, sve nas zanima jer to je naša dužnost kao zastupnika … Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dvojica kolega iz istoga kluba, jedan kojem je trebao jači mikrofon i drugi koji je mogao govoriti bez uključenog mikrofona, od svojih 15 minuta 14,5 su žrtvovali da bi ustvari raspravljali i polemizirali s klubom HDZ-a, ne da bi govorili o promjenama Ustava koje su na dnevnom redu. Naravno da im se ta sloboda omogućila, osobito kad je i namjera bila jasna. Međutim, javio sam se zbog konstatacije koju je izrekao uvaženi kolega Salapić tumačeći da bi bilo krajnje, ako sam dobro pratio nesuvislo da su oni predložili u ovim ustavnim promjenama regiju kao jedinicu koja nužno znači zamjenu postojećih jedinica. Pa s obzirom na nerazumijevanje ja ću vam pročitati što ste vi to ustvari predložili. Vi ste predložili da u članku 134. stavak 2. Ustava piše: Jedinice područne samouprave su županije i regije. Područje županije i regije određuje se na način propisan zakonom. Tako kako piše razumijemo da uz mjesnu samoupravu uz jedinice lokalne samouprave koje čine općine i gradovi, uz županije kao jedinice područne sada imamo još i regije kao nove jedinice. To ste napisali. I nemojte se čudit, Antun Branko Šimić je rekao da su pjesnici čuđenje u svijetu, zastupnici nemaju takav epitet, a ni pravnici pa onda barem razumite ono što ste napisali. Uvaženi zastupniče Mlakar, vi biste mene sigurno dobro razumjeli da ste skupa sa mnom sjedili 5 sati na radnoj skupini, a vi ste sjedili sat vremena pa ste otišli. Prema tome, da ste na radnoj skupini razgovarali o tome što sam ja obrazlagao vi biste imali drugačije mišljenje. Pa sam si ja dao oduška da si 14,5 minuta posvetim onome što tamo nisam mogao reći nego sam rekao ovdje u sabornici tako da smo se mi jako dobro razumjeli. Što se tiče obrazloženja što znači prijedlog da mi uvedemo regije u Ustav vi jako dobro znate i jako to dobro razumijete da je to samo pravni okvir o kojem se još treba razgovarati. Mi ćemo se potruditi kao stranka da ne ostane to mrtvo slovo na papiru pa ćemo napisati prijedlog zakona o regijama u Republici Hrvatskoj, a vi ćete imati kao zastupnik savjestan koji ste skroz u Hrvatskom saboru i potpredsjednik kluba mogućnost da na odborima i u Saboru s nama raspravljate o tome. Hoće li to biti dobar prijedlog ili loš, to će ovisiti o stručnosti i kvaliteti onih zastupnika koji o tome raspravljaju, koji znaju šta o tome treba reći i šta je dobro, a što nije dobro. Dakle bez ijedne namjere za neku osobnu prozivku bilo koga da smo skupa zajedno sjedili 5 sati, a vi niste, ja jesam, pa bismo razgovarali i o tome što znači pojam regije i što to znači za budućnost Hrvatske. Ovako si nemojmo dati oduška da pričamo stvari koje ne stoje. Još jednom ću ponoviti, mi smo imali prilike puno ovih detalja obrazložiti zajedno i oko pitanja regionalizacije i oko referenduma i oko rada Sabora i oko pitanja koja se tiču europskog uhidbenog naloga, imali smo da je postojala dobra volja. Ona nije postojala i jedini razlog zašto se HDSSB nalazi ovih dana na ovome svemu je to što nas 7 čini saborsku većinu. Ja se ne bih čudio nekim dobronamjernicima da se mi 20.12. ne bismo vozali po gepeku negdje tamo dalje, a da ne možemo bit u Saboru. Ja se tome ne bih čudio s obzirom na kvalitetu političara i politike koji o ovome razgovara. Sljedeća replika kolege Miroslava Tuđmana. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapić, vi ste u svojim replikama rekli naša namjera mora biti jedna jedina. Znate, postoji i ona narodna put u pakao popločen je dobrim namjerama. Problem regija, regionalnog razvoja bio je oduvijek poznat i oduvijek priznat i on je stvarni problem koji se ne može zaobići. U prvom Ustavu, božićnom Ustavu iz '90. već se vodilo računa i zamišljen je Županijski dom kao mjesto gdje će se usklađivati regionalni razvoj. I što se dogodilo? Izmjenama Ustava 2002. godine ako se ne varam izbrisan je ovako jednim potezom bez rasprave, bez spoznaje koje su konzekvence takve odluke pa onda posljedica neujednačenog regionalnog razvoja, ne samo zbog toga ali u svakom slučaju i nepostojanja mjesta Sabora koji bi o tome odlučivao. Danas imamo istu situaciju. Sami ste rekli da ne postoje stručne analize, stručne prosudbe, sami ste rekli vidjeli smo i ovdje da razlika je od jedne županije do druge da li je prihvatljiva ili nije prihvatljiva ta regionalizacija jer se ne zna naprosto na koju jer ona može ići od federalizacije Hrvatske do nečega drugoga. Sve to nije propitano, sve je to upitno i to je problem zašto se promjene ovoga Ustava donose na brzinu, a da se nisu ispitale sve opcije i sve konzekvence toga. A s druge strane, postojeće definicije u Ustavu, najveći broj članaka kao što sami znate briše ono područno, a u zagradi stoji regionalno i sada pa se to regionalno briše, otvara dovoljno prostora

a spomenuli ste ono da je put do pakla popločen dobrim namjerama. Ja vjerujem i siguran sam i poštujem to da je vaš pokojni otac živ, da je poživio još koju godinu duže da bi bilo puno, puno drugačije u Hrvatskoj, a ljudi koji su bili oko predsjednika tada i koji su Hrvatsku iskorištavali za neki svoj osobni probitak uništavali su tu istu zemlju. Ja sam baš se sinoć potrudio čitati govor vašeg oca oko Vlaka mira u Vukovaru kad je rekao da bilo koji uski interes lokalni kada su u pitanju nacionalni hrvatski interesi treba biti iznad svega i da naša budućnost, budućnost zajedničkog suživota, kad ćemo pričati o stavovima srpske nacionalne manjine ili hrvatskih državljana srpske narodnosti. I ako ćemo pričati o europskoj Hrvatskoj da je to interes koji mora biti iznad svega. Osnovno je pitanje koje se postavlja s našim prijedlozima i raspravom je li ovo što HDSSB predlaže dobro za bolju budućnost europske Hrvatske za koju se zalagao vaš pokojni otac. Ako smo mi uspjeli izazvati sukobe između dvije stranke koje moraju biti istih svjetonazora, na istom putu Hrvatske, a to je pokrenuo upravo HDZ jučer onda smo mi svi skupa u jednom krivome razmišljanju oko toga gdje se mi nalazimo. A trebamo staviti ruku na srce, pa priznati samo jedno. Osnovni je zadatak vama svima danas, a i jučer bio spriječiti HDSBB da bude dvotrećinska većina u Saboru i da se iz toga isključi HDZ koji je postao oporba sam sebi i koji se isključio iz toga svojom voljom, a ne vašom voljom. Jer mi smo očekivali vaše sudjelovanje u tome i o tome vam ja govorim. I naša stranka i sve što se dešava. I vjerujte, ako procijenimo na Glavnom odboru HDSSB-a da smo mi na dobrom putu pa mi ćemo to učiniti makar neki ljudi to neće razumjeti ako će to bit dobro za budućnost Hrvatske. Danas na žalost postoje okolnosti, pa to se sjetimo i bivše predsjednike stranke da u vrijeme kad je donosila ključne poteze nije mogla procijeniti, a budućnost ne znači šta je radila. A vi koji ste u tome sudjelovali u svemu danas se zapitajte gdje ste, šta radite i kud ide HDZ. Nova replika i poštovani Ivan Grubišić, izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Sudjelovao sam u jednom sastanku radne skupine i rekao sam neke svoje misli i zapažanja, a sad ću ih ponoviti. Slažem se sa gospodinom Salapićem o njegovom izlaganju ne uzimajući u obzir ovu repliku koja se dogodila sa HDZ-om nego načelno podržavam regionalizaciju i decentralizaciju Hrvatske bez dogmatskih i ideoloških isključivosti i stavova. Hoće li biti pet ili sedam regija ili šest to ćemo vidjeti. Ja sam želio da se otvori rasprava što je i gospodin Grbin rekao da je to smisao. Mi jesmo za regionalizaciju, nismo za novu centralizaciju i metropolizaciju. Nisam zato što dolazim iz Splita da Split bude centar Dalmacije, nek' se razvijaju gradovi svatko po svojim mogućnostima i resursima koje ima. Ne treba nam nova centralizacija u regijama ni metropolizacija. Ali jesam načelno za uvođenje regija i za decentralizaciju sredstava, jer će regije oživjeti i Hrvatska će biti ukupno jača. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Josip Salapić. na radnoj skupini razgovarati o svim, dakle prijedlozima i meni je drago da ste vi podržali ovo pitanje unošenja pravnog okvira u Ustav, pravnog okvira županija i regija na drugačiji način nego što je to bilo do sada. I siguran sam da bismo se u vremenu koje je pred nama ako se ovo bude išlo u dobrom smjeru trebali svi klubovi zastupnika bez obzira što se danas možda ne slažemo u najvećoj mjeri u nekim svojim stavovima sjesti, snimiti situaciju koja je najbolja za Hrvatsku. Da li će to biti 5 regija kako predlaže HDSSB ili će to biti više to će ovisiti o procjenama svih onih detalja koji se odnose na potpuno ustrojavanje drugačijeg teritorijalnog ustroja sa namjerom da se učini dobrobit našim građanima bez obzira u kojem dijelu Republike Hrvatske oni živjeli. Najbolja anketa nije samo referendum, nego možemo slobodno prošetati bilo kojim gradom ne samo u Slavoniji, nego i dalje, pa i kod vas u Splitu po općinama okolo, da vidimo što građani imaju kao servis od svojih jedinica lokalne samouprave. I to je najpoštenije. Oslušnuti volju građana što oni očekuju od politike, lokalne uprave, samouprave i što mi možemo učiniti kao zastupnici i kao stranke da bismo učinili našim građanima život boljim. A sve ovo vraćanje i prozivanje na nekim političkim ideološkim razinama i reći da je nečiji stav vulgarna trgovina zbog toga što ima stav o nečemu, a nitko nema o ničemu, evo to je izazvalo drugačiji kontekst rasprava koje su trebale biti suvisle, koje su trebale biti stručne i koje su trebale voditi boljim rješenjima u hrvatskome Ustavu. To je ono što smo mi izgubili i to je ono što se sabornica pretvara ponekad u pozornicu, gdje svatko si može dati oduška da priča gluposti kakve god hoće optužujući nekoga bez i jednog suvislog razloga i argumenta da netko želi loše Hrvatskoj. Ako netko tko ovdje sjedi želi loše našoj zemlji njemu je mjesto na ulici, ne u Saboru. Prije nego što nastavimo sa replikama Josipu Salapiću kojih ima još četiri jedna obavijest. Predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe, kolega Dinko Burić obavještava članove Odbora da je 9. sjednica ovoga odbora prethodno zakazana za danas u 11,00 sati odgođena za 12,30 i ista će se održati u dvorani Stjepan Radić. To je dvorana broj 133. A sad nastavljamo sa replikama. Na redu je kolega Davor Božinović, izvolite. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine Salapiću, vi ste rekli da je ova rasprava trebala ići šire, da je trebala uključiti struku i to je upravo jedan od glavnih prigovora danas koji se može čuti, da se ona na neki način ubrzavala da se nije htjelo proširit na ljude koji su stručni u svemu ovome, a osim toga nije zadovoljilo ni onaj uvjet iz Zakona o pravu na pristup informacijama. Znate, po tom zakonu svaki korisnik informacije ima pravo na jednak način i jednake uvjete biti upoznat s njome, a kad se radi o novim zakonskim prijedlozima predviđa se javna rasprava 30 dana. Ovdje je ona bila predviđena 7 dana i tek nakon intervencije Ustavnoga suda je produžena za još 7 dana. Pa je li to zaslužuje temeljni državni akt? Vidite da, što se mene tiče ponajviše zbog toga ovdje danas, pa čak i kod zastupnika koji su skloni podržati ove ustavne promjene ima više, puno više pitanja nego što ima odgovora. Tu se stvari izokreću. Kaže se da će se o regijama odlučiti u zakonu, tek tada će se otvoriti prava rasprava. Stavili smo ih u Ustav, valjda ta rasprava treba pokazati hoće li u Ustavu biti predviđena i ta razina lokalne samouprave. I ovdje je bilo rečeno da se navede primjer gdje je je javna rasprava trajala duže. Evo ja ću se prisjetiti jučerašnje objave Ministarstva unutarnjih poslova koji su otvorili javnu raspravu o budućem izgledu registarskih tablica u RH koja traje mjesec dana. Dakle, o registarskim tablicama građani mogu razmišljati i raspravljati mjesec dana, o Ustavu ne mogu. Uvaženi gospodine zastupniče Božinović vi ste isto dugo godina proveli u diplomaciji i vaš politički stav i govor kojim govorite je vrlo umjeren i pristojan. Ono što ste vi rekli, dakle javna rasprava. Upravo je HDSSB na temelju zaključka Ustavnoga suda pozvao radnu skupinu da se javna rasprava produži po mišljenju suda na najmanji zakonski minimalni rok, a to je bio 15 dana. Osobno sam se zalagao za 30 dana na radnoj skupini, ali s obzirom da je ispunjen minimalni zakonski uvjet a tematska sjednica je bila koja je otvorila vrata javnosti u Hrvatskom saboru i koja je trajala 5 sati sjedio sam na toj tematskoj sjednici, bili su prisutni i ustavno-pravni stručnjaci i predstavnici udruga. Mislim da nije bio prisutan onaj tko je dopisao dopis Ustavnome sudu da da zaključak oko toga da je javna rasprava prekratka, što je isto pomalo čudno. Ali, ostavimo to okolnostima vremena u kojem živimo. Ja se slažem s vama da treba što više raspravljati i uključiti javnost što više u neke konkretne zakonske prijedloge od kojih bi naši ljudi trebali bolje živjeti. Ali vjerujte oko regija, regionalizacije mjesec i pol dana smo govorili u pripremama na raznoraznim sastancima oko Odbora za Ustav, pa na radnoj skupini danima. Svaki dan je bila sjednica koja je trajala nekoliko sati vezano za radnu skupinu oko toga imao sam priliku nekoliko puta u pisanom i usmenom obliku svim članovima radne skupine dok je HDZ u tom sudjelovala obrazložiti što mi predlažemo. Pisani materijal je bio dostupan dakle od listopada negdje tamo kad smo osnovali radnu skupinu svim klubovima stranaka pa tako i HDZ-u. A mi smo tek jučer čuli mišljenje stranke oko pitanja regionalizacije Hrvatske i navodnih teza da se s time želi rušiti ustavno-pravni poredak. A podsjetit ću vas još jednom ukidanje županijskog doma HDZ nije prihvatio 2001., a mi tražimo dom regija u Saboru koji je vrlo sličan po svojim ovlastima bivšem Županijskom domu kojega je HDZ štitio. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Sad ćemo čuti repliku kolege Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapiću meni je malo bilo nelagodno a pogotovo bilo mi vas je i žao slušati kako se nemušto pokušavate obraniti od tobožnjeg napada HDZ-a na vas osobno i na HDSSB. Vi jako dobro znate da vas jučer na presici HDZ nije napao, a pogotovo vas nije optužio za izdaju kao što je to bilo rečeno za ovom govornicom. Prema tome, ja sam upravo ovakav vaš govor doživio kao vašu nelagodu zbog toga što vas na putu podržavanja ovog Ustava ne prati HDZ. Gotovo kao da vam je Gotovo kao da vam je žao što se mi nismo uključili u to, gdje ste vi u HDZ-u, što vi mislite, zašto niste bili na tim raspravama? Pa valjda će o tome odluku donijeti klub HDZ-a. I vi zbog toga ne trebate ništa žaliti. Mi smo ocijenili da je ovakav postupak donošenja Ustava posve neprimjeren značaju temeljnog državnog akta i da se ovim promjenama koje se nude ne rješavaju upravo problemi za koje i vi mislite da će se riješiti. Kažete da bi bilo krajnje nesuvislo od kluba HDSSB-a kad bi predložio uvrštavanje regija u Ustav koje bi značile nadžupanije kao što je to napisao predsjednik Republike u svom dopisu. Ali i vi sami potvrđujete vi ne znate što će biti buduće regije. Kažete da će se o tome tek znati kad se provede rasprava, kad se donese zakon, kad se utvrde ovlasti. Pa ćemo još jednom mijenjati Ustav. Pa ćemo onda ukidati županije pa ćemo još jednom definirati što je to regija. Dakle, trebalo je ako je većinski stav, politički stav da treba Hrvatsku regionalizirati onda se o tom regionalizmu očitovati na svim mogućim razinama, a ne na ovaj način voluntaristički reći nama trebaju regije. A kakve će biti? E to ćemo onda znati. Ja sam protiv da mi idemo u Ustav sa pojmom čiji doseg ne znamo i ne poznajemo. I to je temeljna stvar kad govorimo o regijama. A ima i drugih promjena Ustava s kojima se mi temeljno u klubu HDZ-a ne slažemo i ne znam zašto onda vama treba očekivati našu podršku na tom vašem projektu podržavanja ovog Ustava. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačić ja uopće nisam očekivao vašu potporu bilo čemu, ne žalim za bilo čime, a najmanje žalim za tim što klub HDSSB-a danas misli o tome. Da mi je žao, da sam mislio da mi je mjesto tamo ne bih otišao. Ja sam otišao sam da me ne izbacite kao gospođu Kosor. I znam kud sam otišao i znam što radim, a vi ste bili glavni tajnik stranke. I sad ću se vratiti u okvire političke rasprave. Napad na HDSSB nije slučajan i znam odakle dolazi, i znam tko stoji iza toga i ne bih htio otvarati daljnje frontove tamo gdje to vama nije potrebno prije svega pa ću biti pristojan. Nitijedna loša namjera našeg prijedloga vezano za ustavne promjene nije išla prema nikome, a najmanje prema klubu kojem vi pripadate. Mi smo odgovorno shvatili svoju dužnost zastupnika koji dolazimo iz Slavonije i Baranje da predlažemo ono što je politički program HDSSB-a kao stranke koja djeluje prvenstveno u Slavoniji i Baranji ali ima što reći i o nacionalnim temama kada su u pitanju ključni nacionalni interesi. Ni u jednom trenutku nismo, ni na pamet nam nije padalo, bilo koga uvlačiti u nešto što ne želi. Kako će vaš klub donijeti stav o stavu HDZ-a tako će Glavni odbor HDSSB-a donijeti svoj stav o klubu HDSSB-a i o našem radu i o predloženim promjenama Ustava RH. To nikakav nije žal nego to je bila rasprava u smislu doprinosa onome što građani od nas očekuju kao ozbiljnih političkih stranaka. Ako će se razina stručnosti rasprave o nekom pitanju spustiti na podmetanja i na optuživanja onih koji su bilo kakav prijedlog dva mjeseca obrazlagali a netko se dan prije sjetio toga da to nije dobro, onda mi postavljamo pitanje dalje čemu sve ovo vodi i čemu je ovakav stav sada i vas danas kad raspravljamo o tome a nisam žalio za ničim, ne daj Bože da žalim nego se ostavljam vremenima sudbine nama i našu stranku a naši će Slavonci i Baranjci odakle mi dolazimo najbolje procijeniti što mi govorimo. Uvaženi kolega Salapić, izrekli ste jednu rečenicu zapravo nadovezujući se na vašu osnovnu raspravu kao da nemam pametnijeg posla sa 37 godina štititi udbaše. Oni koji će dići ruku za ove promjene Ustave proglašene su zaštitnicima udbaša, Ja isto pitam, zar nemam pametnijeg posla nego vjerojatno ću dići ruku za promjenu Ustava nego štititi zločince i udbaše. Međutim, pitam se što su radili ti ljudi 23 godine, 20-tak godina. Zašto su s njima kako oni kažu oni su stvarali državu. Što nisu u mandatu prethodnih osam godina napravili ono što sad krivo radi SDP-ova vlast odnosno Kukuriku koalicija, podržavana dijelom oporbe. Ne znači da oni koji će dići ruku, govorim u svoje ime, ruku za promjenu Ustava, da su se slizali sa Kukuriku koalicijom što se odnos snaga vidi ovdje i u Saboru i vidi se u samom sadržaju rasprava za što se koji klub i koji saborski zastupnik zalaže. Prema tome vi ste spominjali ovdje i u svom govoru ilustraciju zašto se ti ljudi nisu založili za ilustraciju 90-tih godina a tko bi vladao svih ovih godina Hrvatskom državom kad bi bila sprovedena ilustracija? Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Pa uvaženi kolega Vukšić, ne znam tko bi vladao ovom zemljom ali možda bi bilo bolje Hrvatskoj ako ćemo iskreno. Imali smo toliko problema a vi ste jedan od zastupnika koji aktivno radite u klubu i raspravljate o stručnim i bitnim temama za Hrvatsku. Imali smo toliko problema i toliko zakona koji su se ticali i financijskog dijela i gospodarskog, investicija i PDV-a i različitih drugih životnih tema od kojih građani bi trebali znati što ih čeka sutra. A sjetite se sami, u bilo kojoj raspravi koja nema veze sa prošlošću neki od zastupnika jedva čekaju da se spomene prošlost, da idemo spominjati partizane, ustaše, četnike, da idemo spominjati, kopati po kostima, idemo vaditi tko je koga štitio, idemo vaditi gdje je tko i mi pola godine u Hrvatskom mandatu jedne Vlade pričamo o prošlosti. O budućnosti nitko nije rekao ni jednu jedinu riječ, ništa konkretno, ništa stručnog, tko je opalio veću glupost taj je bio pametniji. A kad dođete doma otvorite novine stid vas što sjedite u najvišem Hrvatskom domu. To sam nekoliko puta rekao. zastupnici tamo kad idu dolje u onom vremenu kad se poštivao rad zastupnika u Parlamentu Hrvatske spominjao sa Visoki časni dome, Visoki časni Sabore, a danas imate svoj stav, kažu budala ste. Glasujete za bolju budućnost Hrvatske, kažu izdali ste Hrvatsku samo zato što ne želimo biti priljepak nekom, imamo svoje mišljenje o nečemu. Mi ispadamo budale a oni koji su skrivali iza leđa drugih i oni koji su odgovorni za izdaju Hrvatske u nekim bitnim stvarima, o tome se šuti. Oni koji imaju više informacija nego vi i ja, to iskorištavaju za svoju poziciju. Jel to poštena i pravedna Hrvatska? Pa makar otišli do kraja dolje, mi tu sjedimo, treba reći istinu. Pa nemamo se mi šta bojati, mi odgovaramo, oni koji su nas izabrali i sramotno kako se izgubila ljudskost, kako se izgubilo poštovanje, kako ljudi kolege jedni prema drugima gledaju, jel to bolja Hrvatska? Jel ovo Sabor koji će Hrvatsku staviti u neko novo vrijeme. Nažalost nije. Posljednja replika Josipu Salapiću dolazi od njegovog kolege Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Salapić, dobro ste rekli da je zapravo ovim ustavnim promjena otvoren put regionalizaciji i fiskalne decentralizacije temeljnih odrednica Statuta i Deklaracije HDSSB-a. Dakle, kada potpomažemo ovaj vaš stav onda moram navesti da u Hrvatskoj danas ima 240 općina i gradova koje mogu pokriti više od 75% troškova vlastitim prihodima, koji ne mogu pokriti, i ima 170 općina, gradova i županija koje mogu pokriti manje od 50% troškova iz vlastitih prihoda. Je li to prava slika današnje Hrvatske? je li to prava podjela na lokalnu i regionalnu samoupravu? I što ona donosi? i 661 zaposlenik je u općinama, gradovima i županijama. Mi ne govorimo o ukidanju županija i ne znam ni ja čemu nego o novom teritorijalno-upravnom preustroju RH. E sad se sad se najedanput HDZ našao da štiti i dopis gospodina predsjednika Republike, on je odjedanput na strani i valjda i onog članka u svezi braka koji je narod plebiscitarno izglasao. Odjedanput je HDZ na strani predsjednika Republike. O ćirilici da ne govorimo, potpisano potpisano od njihovog predsjednika a onda poslije ne suvislo i ne …/Govornik se ne razumije…./ opravdavao svoj postupak. Ima jedna serija koja se zove Ive Štivičića, zna bolje gospodin Stazić, on je iz toga faha koja se zove Kuda idu divlje svinje, al ne bih o tome. Kolega Grubišiću, izričem vam opomenu jer znate da ste ju zaslužili. Na repliku odgovara Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Evo zaslužio je i repliku na ono što je rekao. Kolega Grubišić mi smo zajedno u klubu zastupnika kao stranka sudjelovali, dali potporu u onim trenucima u posljednjih nekoliko mjeseci oko najbitnijih ključnih pitanja koje su se pojavili kao problemi. Nažalost nismo baš bili u potpunosti razumljivi. Kada se otvorio problem pitanja Vukovara i događanja u Vukovaru mi smo prva stranka koja je tražila izvanrednu sjednicu Sabora, koja je pozvala gospodina Milanovića, premijera na dijalog u Vukovaru, koji smo potpisali zahtjev da Hrvatski sabor o tome raspravlja i koji smo pružili ruku ne nekome nego našim građanima i braniteljima i lokalnim vlastima ali i Hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti jer smo željeli da se problem riješi. Pružili smo ruku kada su u pitanju bili nacionalni interesi, kada je u pitanju Ustav RH i glomazni aparat lokalne administracije koji guši državni proračun. Pružili smo ruku da o tome razgovaramo, ne da to tako mora biti, nego da razgovaramo i nećemo stati. Neka nas napada tko god hoće, neka o našoj stranci, o nama misli tko god što hoće. Mi ćemo zastupati interese Slavonije i Baranje, ali ne samo Slavonije i Baranje, nego cijele RH. Mislim da je sazrjelo vrijeme pa kao zastupnici i političari pružamo ruku onima koji očekuju od nas potporu u vremenima u kojima teško živimo. Ako je Vlada koja trenutno vodi Hrvatsku u jednom potezu napravila nešto dobro, onda ćemo mi kao odgovorna stranka reći, to je dobro za Hrvatsku. Ali isto tako očekujemo i od Vlade, kada mi nešto predložimo, kao što je u pitanju potreba regionalizacije Hrvatske ako je to dobro, da se to prihvati od nas. Niti jedna vlast, kolega Grubišić, neće biti dovoljno dobra ako nema kvalitetnu oporbu i ako oporba nije korekcija jedne sposobne vlasti ili nesposobne. To zavisi o izborima. Ako će oporba sama protiv sebe, onda je pitanje što radi Hrvatska politika za budućnost Hrvatske? Ništa. I to je zadaća naše stranke da to promjeni. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sada slijede replike na onaj dio izlaganja Dinka Burića. Prvo Furio Radin. Hvala lijepa. Prvo ono u čemu se slažem sa gospodinom Burićem i to je da je regionalizacija Hrvatske vrijednost. A Ustav je mjesto vrijednosti. I sada od svih onih stvari s kojima se ne slažem ja ću odabrati dvije. Prva je ta da je gospodin Burić rekao da u Hrvatskoj treba biti podijeljena Hrvatska na pet regija. na pet regija. Ovdje imamo srednjoškolce iz Pule, svako će vam reći da je Hrvatska treba biti podijeljena u šest ili više regija jer to u Puli i svako dijete zna. A naročito se ne slažem oko pitanja dvojezičnosti. Ako se slažemo oko toga da je Ustav mjesto vrijednosti, onda se moramo složiti i s time da diskriminacija nije vrijednost. I nemojte mi govoriti od diskriminaciji većine koje je kontradikcija. Diskriminacija je uvijek diskriminacija manjine, a ako je Ustav mjesto vrijednosti onda vi ćete zapravo prvi reći, ako se slažete sa mnom, vi ćete prvi reći da o tome u Ustavu ne treba biti govora, o tome treba biti govora u Zakonu, a zakon je već jasan u pogledu toga. Na repliku odgovara Dinko Burić. Podjela na pet regija, ja sam iznio stav i prijedlog HDSSB-a. O tome hoće li biti pet regija ili će biti šest, sedam, to je stvar za raspravu u Hrvatskome saboru, za raspravu i u cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Ali kad govorimo o podjeli na pet regija iznosimo stav ne samo kluba, nego cijele stranke, dakle HDSSB-a. Kad je u pitanju dvojezičnost ja sam protiv svakog oblika diskriminacije. I ne samo ja, nego cijeli klub HDSSB-a. Međutim kada govorimo o dvojezičnosti, onda tu ponovo treba podsjetiti na nešto što klub HDSSB-a od početka kad je ćirilica kao problem koji se pojavio u Vukovaru, zaista opterečujuć teret za cijelu RH. Ćirilici u Vukovaru nije mjesto i mi smo kao klub predlagali da se o tome raspravlja u Hrvatskome saboru, da se provede rasprava. Poslali smo prijedlog, stoji, ali je na dnu dnevnog reda. I slažemo se da to treba ovdje regulirati, da postoji dobra volja i oni koji zagovaraju ćirilicu u Vukovaru, onda je taj problem već odavno mogao biti riješen i to je jedna od najvećih krivica predsjednika Vlade, gospodina Milanovića što ne želi da se o tome raspravi ovdje gdje je mjesto za raspravu o tome. Međutim, diskriminacija sigurno ne. Meni je bilo interesantno gledati izlaganje kluba kojem sam dao repliku jer u početku je bilo izlaganje na način da se konstruktivno obrazlagalo zašto je stranka koja je učestvovala u radnoj grupi, radnoj skupini za izmjenu Ustava RH, pozivala se i na pravni poredak u toj prilici. Međutim, poslije toga su izneseni, i mislim da je to dobro, poslije toga su iznešene neke neistine zbog kojih sam se ja javio, a to je ja bih rekao, dakle prvo, nešto što nije trebalo biti u izlaganom klubu. Dakle, Zakon o aboliciji, molio bih vas da kada govorite o nekim stvarima da govorite iskreno i istinito. Zakon o aboliciji ne obuhvaća ratni zločin i one ljude koji su počinili ratni zločin. Poslije toga ste spomenuli dr. Vojislava Stanimirovića koji nije ratni zločinac, kojem se nije niti će se suditi vjerojatno za ratni zločin, ali su ga mnogi napadali radi toga, radi toga što je učestvovao u ratnoj integraciji i što je htio mir. I vjerojatno ga zato neki napadaju. Devet puta protiv njega su podnešene prijave razno razne DORH-u, ali DORH to normalno nije prihvatio jer nije bilo pravih i valjanih dokaza. ste prešli i osudili sve Srbe, da tako kažem, u Hrvatskoj na kraju do ćirilice, možda i ćirilica trebala je biti prva, a ne zadnja u ovom nizu. Ali ja vas pozivam kao čovjek gospodine Burić jel ove rasprave stvarno ne vode nigdje, jel ovo nije dobro, stvarno nije dobro da svoje rasprave temeljite na drukčiji način i u drugom pravcu, stvarno dobronamjerno i kao kolega u Saboru ali kao i čovjek prije svega. Zahvaljujem. Dobro. Nema neistina, istina ponekad boli. Točno je da je Zakon o aboliciji omogućio mnogima koji su trebali biti proglašeni ratnim zločincima da im se ne sudi pa nisu proglašeni ratnim zločincima. Ne apostrofirajući ili ne želeći prejudicirati jeli netko jest ili nije, ja iznosim svoje osobno mišljenje što se toga tiče. Kada je u pitanju gospodin Stanimirović kojeg sam spomenuo točno je rekao sam vi ste rekli ima zasluga za reintegraciju, ali ja i mnogi Hrvati a i mnogi stradalnici Vukovara dok živimo pa i njihova djeca i pokoljenja pamtit će tog istoga gospodina Stanimirovića po rečenici 18.studenog 1991.godine "Danas je palo i posljednje ustaško uporište", onog trenutka kada je zločinačka JNA i velikosrpske postrojbe koje su ih pratile ušle u bolnicu. I to je činjenica to je istina koja će ostati zapamćena kada je u pitanju ime dr. Vojislava Stanimirovića. Ja nisam sudac pa neću sebi uzimati za pravo da kažem jeli on trebao biti ili nije trebao, abolicija je učinila svoje. Nisam spomenuo srpski narod niti Srbe niti jednom jedinom riječju. To što ste vi prepoznali nekoga kada sam govorio da postoji manjina koja je prije 23 godine izazvala krvavi rat u RH i da unatoč tome mi kao mi kao stranka štitimo prava svake manjine pa i te manjine, ali onoliko koliko to dozvoljava zakon nedozvoljavajući nijednoj manjini pa ni toj manjini da hrvatski većinski narod bude talac zbog štićenja njihovih zakona. I posljednja replika u ovome nizu Ivana Šimunovića. **Šimunović, Ivan (HSP AS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Buriću, rekli ste jednu laž i neistinu u svom izlaganju na štetu moje stranke Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Rekli ste da su vijećnici HSP-a dr. Ante Starčević digli ruke za ćirilicu u Vukovaru što nije točno. Ako ne znate HSP dr. Ante Starčević je upisana u registar političkih stranaka pri Ministarstvu uprave cijelu godinu dana iza te odluke o kojoj vi pričate. Vrlo dobro znate kolega kako su vijećnici HSP-a dr. Ante Starčević glasovali u Gradskom vijeću grada Vukovara prije mjesec dana i kakav je naš stav o gradu Vukovaru i ćirilici u njemu. Zato bih vas zamolio da ne iznosite laži na štetu moje stranke. Hvala.

to stoji konstatacija. Dakle evo s te strane ste u pravu. Ali ću dodati nešto drugo, ne treba skrivati ni činjenicu da danas jedan od čelnika koji je tada digao ruku, a bio u HSP-u se nalazi danas u HSP-u dr. Ante Starčević. Ali na stranu, u pravu je stoji vaša primjedba evo to je bio nehotični lapsus. Sada nastavljamo raspravom po klubovima pa ću u ime kluba zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a govoriti kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pokušat ću se u raspravi vratiti na ono što jest nacrt prijedloga izmjena Ustava dakle onoga što o čemu bismo danas svakako više trebali razgovarati kako bi javnost kako bi svi oni koji prate i tijek sjednice mogli doznati nešto više iz prve ruke o tome što mi zapravo ovdje želimo ili naravno ne želimo promijeniti. Dakle oni koji žele, što žele, oni koji ne žele za što se zauzimaju. zauzimaju. Dvije, tri načelne konstatacije, Ustav se uvijek u ovom Parlamentu mijenjao na isti način, da je netko potaknuo promjene Ustava i da se o tim promjenama raspravljalo i da se onda naravno što je legitimno pokušala stvoriti dvotrećinska većina, dakle većina zastupnika koje prema Ustavu RH ovlaštena promijeniti Ustav i onda su se vodile konzultacije. Tako je bilo uvijek, svakako uključivala se i zainteresirana i svaka druga javnost. Tako je bilo 2010.kada smo Ustav morali mijenjati da bismo mogli nastaviti pregovore za ulazak Hrvatske u EU jer nismo neke od zakona među ostalim mogli donositi dok nismo promijenili Ustav i pokušavali smo mi mi tada prije svega u Vladi koja je potaknula izmjene Ustava okupiti dovoljnu većinu, dakle uključiti sve stranke i dakako da se i onda dogodilo da su kao tema ustavnih promjena postale i neke koje izvorno nisu bile taj nukleus oko kojeg se trebalo dogovoriti, dogovoriti, dakle oni članici Ustava koje je trebalo promijeniti zbog EU. Pa smo tako tada došli i do prijedlog koji uopće nije bio dio nijednog paketa naših poglavlja o kojima smo pregovarali vezano za glasanje hrvatskih državljana izvan Republike Hrvatske, ali smo naravno i o tome razgovarali i o tome pokušali dogovoriti odnosno postići konsenzus i u konačnici smo ga dogovorili. Bio je takav kakav je bio, ali kad se jednom konsenzus postigne onda je on važeći za sve i ugrađuje se za Ustav. Tako je čini mi se bilo i ovaj puta, bez obzira što smo na samom početku neki ostali u sabornici, neki izašli, to je sada potpuno svejedno. Međutim, činjenica jest da se utemeljilo povjerenstvo, da su u povjerenstvo izabrani predstavnici svih klubova što mislim da je dobro jer nisu samo klubovi iz stranaka onih koji mogu, imaju pravo raspravljati o bilo kojem prijedlogu pa i o prijedlogu ustava, nego i oni koji su nestranački. Dakle svi su zastupnici jednako važni i jednako vrijedni. Povjerenstvo je budući da sam bila u ime svoga kluba članica mogu reći dobro radilo, savjesno radilo, neki su radili više, neki su radili manje, ali na samom početku i na to želim upozoriti je napravljena ovakva jedna tabela. U toj tabeli su bili svi prijedlozi koji su bili izrečeni u raspravi, dakle u prethodnom kad smo

i klubova i to se naravno može ovdje vidjeti. Prema tome, o svakom apsolutno svakom prijedlogu se raspravljalo. Ono što je isto važno za reći da je povjerenstvo na samom početku zapravo jednoglasno koliko se sjećam donijelo odluku da se u ovim promjenama Ustava ne zadire u izvorišne osnove i to je bilo jako dobro. Dakle na samom početku smo se dogovorili da u taj dio Ustava ne diramo iako smo 2010. mi mijenjali i izvorišne osnove Ustava Republike Hrvatske. Sjetite se, poimence smo nabrojali sve manjine i unijeli smo pobjedu u Domovinskom ratu, odnosno sve ono što su napravili hrvatski branitelji. Budući da su u povjerenstvu radili predstavnici svih klubova, dakle zastupnice i zastupnici koji su izabrani na izborima, odbijam da je to povjerenstvo bilo nekvalificirano raspravljati i donositi odluke. To je bilo ovdje izrečeno, da smo mi koji smo tako radili bili nekvalificirani jer bi po tome se onda moglo reći da je i cijeli Hrvatski sabor nekvalificiran jer ovdje, ne mogu nabrojati koliko ima pravnika koji bi valjda bili dostojni o tome raspravljati, ali svi smo kvalificirani i povjerenstvo je ponavljam dobro radilo, dobro raspravljalo. Neki su dolazili i odlazili, a neki su sjedili od početka do kraja, ali naravno to je stvar pristupa svakog člana, svakog odbora, svakog zastupnika, dakle svih nas koji smo ovdje izabrani i koji možemo 4 godine ne dolaziti ili 6-7 mjeseci ne dolaziti, ne reći ništa ili reći ponešto i zato ovdje primati plaću. To je odabir svakoga od nas i kad se podvuče crta nakon 4 godine za to ćemo odgovarati onima koji su glasali za nas. Nukleus ovih promjena o kojima se naravno najviše raspravljamo je bilo ne zastarijevanje teških ubojstava. Ja sam i u prethodnoj raspravi ovdje rekla, budući da smo 2010. u izmjenama Ustava prihvatili inicijative, one su bile i iz Vlade iz tadašnje vodeće vladajuće stranke, ali svakako i iz opozicije, dakle oko toga je postojao neki konsenzus iako nije bio vezan na izvornu našu zadaću izmjena Ustava, mi smo unijeli nezastarijevanje pretvorbenog kriminala odnosno ratnog profiterstva u Ustav Republike Hrvatske. Pa sam rekla i u prethodnoj raspravi, ponovit ću i sada, kad na jednoj strani imate nezastarijevanje strani imate nezastarijevanje kaznenih djela onih koji su krali, koji su pljačkali i s druge strane ubojstva, znači onih koji su oduzimali živote, onda evo i ta odredba zaslužuje da je ugradimo u Ustav. Bilo je različitih prijedloga. U tom smislu o tome se raspravljalo, ali je većina u ovom povjerenstvu odlučila da se upravo ta formulacija koja je došla u konačnici iz Vlade, kao što se može vidjeti u ovoj tabeli, predložena za raspravu. Neki od nas, konkretno gospodin kolega Lesar u ime kluba Laburista i u prvoj raspravi ovdje u sabornici i onda ja u ime svoga kluba i u svoje osobno tražili smo pa i na tom povjerenstvu, tražili smo usudim se reći ultimativno da ta odredba o nezastarijevanju teških ubojstava stupi na snagu istog dana kad će stupiti i izmijenjeni zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa zemljama Europske unije. Upravo zbog toga i o tome smo puno raspravljali da se otkloni svaka sumnja da bi izmjena ovoga Ustava išla na tragu zaštite bilo koga tko je eventualno osumnjičen ili za koga se sumnja, neću uopće spominjati imena jer je to nevažno, dakle da bi se bilo koga štitilo da je počinio bilo kakvo pa naravno osobito ubojstvo koje je potaknuto političkim motivima. I ova naša inicijativa je kao što vidite prihvaćena i ona je sada u prijedlogu nacrta promjena Ustava. Mislim da je bilo važno raspravljati prije svega o onom što smo svi zajedno propustili i 2010. vladajući i tadašnja opozicija. Vezano naravno za odredbe o referendumu. Mi smo tada ja to bez ikakvoga straha kažem i danas ovdje, iz straha, iz bojazni da nam veliki posao koji smo obavili u pristupnim pregovorima možda neće biti prepoznat na referendumu. Mi smo izmjenama Ustava olakšali olakšali taj postupak na referendumu, pa onda naravno u konačnici na referendumu o pristupanju Republike Hrvatske EU. Tad smo to napravili svi zajedno u najboljim namjerama, apsolutno u najboljim namjerama. I sad je nepotrebno vraćati se u prošlost i nikakvoga ne bi imalo smisla, ali smo ja mislim svi, sa svih strana i lijeve i desne i gornje i donje u međuvremenu zaključili da referendum treba u pravnom smislu učvrstiti kao mogućnost, kao instituciju i u Ustavu olakšati onaj proces u prikupljanju potpisa i to je ovdje sada pred pred nama. Dakle, da se sto posto manje potpisa mora prikupiti nego do sada, ali smo se dogovorili i složili da neka pitanja, a konkretno se sada u ovom prijedlogu govori o svim onim pitanjima i načelima i vrednotama iz glave II. i glave III. Ustava Republike Hrvatske ne mogu stavljati na referendum i da ih se ne može u Ustavu mijenjati na referendumu uz naravno sve najbolje što svatko od nas misli o neposrednom odlučivanju svih građana. Što to zapravo stoji u glavi II. i u glavi III. Dobro bi bilo da na to u ovoj raspravi podsjećamo. da je na primjer Republika Hrvatska jedinstvena, nedjeljiva, demokratska, socijalna država. Dakle, ja mislim da nema nikoga tko bi doveo u pitanje mogućnost da netko to na referendumu mijenja, da je suverenitet neotuđiv, da je u Hrvatskoj na snazi trodioba vlasti. Zašto ne bismo mogli očekivati da jednog dana netko prikupi potpise i da se u tom smislu jedan od tri stupa vlasti ukine. Da je osnivanje političkih stranaka slobodno, da se granice ne mogu mijenjati. U Ustavu se jasno u toj glavi II. govori i o grbu Republike Hrvatske, a u glavi III. među ostalim je i članak 14. koji je zapravo rekla bih uz članak 3. Ustava Republike Hrvatske u kojem su opisane sve vrednote koje su kako tamo piše i temelj za tumačenje cjelokupnoga Ustava ali i on što mislim da je ključno za sve nas i za svakog građanina i svaku građanku i svaku Hrvaticu i svakog Hrvata i pripadnika svih nacionalnih manjina jest da smo svi pred zakonom jednaki. Dakle, i to je ono što mi sada predlažemo da se govorim o radnoj skupini da se u Ustavu ne može mijenjati. Dakle, ne na referendumu ni na bilo koji drugi način. Tu je naravno među ostalim navedeno u toj glavi III. ono što, barem gledajući na sastav i ovoga Parlamenta mislim da nikome ili gotovo nikome nije upitno, a to je da nema smrtne kazne. Dakle, to je isto nešto za što smo se davnih dana i davnih godina opredijelili. Dakle, to se predlaže u ona pitanja i u onaj paket pitanja koji se ne bi mijenjali na, ne bi mogli mijenjati na referendumu. Što se tiče prijedloga, odnosno pisma koje je Hrvatskome saboru poslao predsjednik Republike Hrvatske. Ja predlažem, dakle budući da predsjednik jasno kaže da podržava promjene Ustava u njihovoj temeljnoj ideji. Ja predlažem da ovo pismo, odnosno ove prijedloge, ova razmatranja predsjednika Republike još jedanput razmotri i povjerenstvo, dakle sa svim članicama i članovima povjerenstva, a onda Odbor za Ustav. Prijedlozi su vrlo zanimljivi. Ima prijedloga koje bih ja odmah pristala ugraditi u izmjene Ustava, neću sada konkretizirati. Prema tome, predlažem da ih podrobno razmotrimo. Za to ima vremena. I na kraju kolegice i kolege, predlažem da u daljnjoj raspravi zaista što je moguće više govorimo o suštini onoga što se predlaže mijenjati u Ustavu Republike Hrvatske kako zaista ne bismo potvrdili nešto što je jedan naš kolega zastupnik u Hrvatskom saboru rekao neki dan na jednom skupu rekao je, citiram da je Hrvatski sabor brod luđaka. Vjerujem da u ovoj raspravi ni na koji način nećemo to dokazati. Hvala vam. vi ste skupa sa nama proveli dane u Radnoj skupini za promjene Ustava Republike Hrvatske i kad ste spomenuli stručnost svih članova radne skupine mislim da ste vi imali svoju ulogu u njoj kao bivša predsjednica Vlade, a i sjetimo se ustavnih promjena 2010. godine. Svaki onaj koji kaže da regulacija pitanja referenduma ako je donijet znamo zašto jer smo se bojali 2010. godine da će referendum za ulazak Hrvatske u EU propasti zbog okolnosti koje su tada bile u Hrvatskoj i to je tada bilo opravdano. Danas nakon tri godine to je trebalo svakako izmijeniti je pitanja koja se omogućavaju da izađu na referendum ponekad se mogu i krivo razumjeti. Mi se zalažemo u stranci za to da se niti jedno pravo građanima Hrvatske ne treba ograničavati i da ako se ispune zakonski uvjeti da se o pitanjima koja interesiraju naše građane treba raspisati referendum da se to može građanima omogućiti. Ono što je pozitivno i vi ste raspravu vratili na jedan mirniji ton i to je dobro, a i na svojoj ste koži osobno osjetili šta to znači kad se netko prema vama nakon dugo godina rada u politici ponaša, najbolje to možete procijeniti jer vi ste i od vremena pokojnog predsjednika Tuđmana sudjelovali u najbitnijim nacionalnim i bitnim ključnim političkim interesima za Hrvatsku. Mislim da je bio dobar put i rad ove radne skupine. Ovo što ste spomenuli na kraju predsjednika Hrvatske i njegov doprinos Hrvatskom saboru ja u potpunosti mislim da je predsjednik Hrvatske gospodin Josipović koji sigurno kao prof. kaznenog prava ima što reći o tome to trebao učiniti puno ranije. Jer on je predsjednik koji ima te ovlasti da se u svakom trenutku o svakom pitanju bilo ono političko, gospodarsko, pitanje nacionalnih manjina, pitanje gospodarska u Hrvatskoj, investicija treba i mora uključiti. Jer koja je onda uloga predsjednika. Međutim, ovaj način uključivanja za našu stranku i naš klub nije dobar.

ispričavam se, nisam digla pločicu ali sam digla ruku pa mislim da se to može uvažiti. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo ja bih molio sve kolege evo i kolega Filipović mi prigovara da nismo ga zabilježili. Molim vas dajte da napravimo kontakt očima da vidimo da igramo po pravilima. I molim vas dižite pločicu, nije dovoljno dići ruku. Ajde sad, budimo korektni. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Da, slažem se. Ja ću ubuduće ako bude potrebno se i ustati kad budem se javljala za repliku. Dakle, slažem se da su, krenut ću od ovog zadnjeg kolega Salapiću. Slažem se da je predsjednik Republike u zadnjem trenutku u ovoj fazi poslao svoje primjedbe. Ali predsjednik Republike je predsjednik Republike i on je institucija, on je jedan od ovlaštenih predlagatelja i ja mislim da je minimum neću reći pristojnosti nego onoga što je normalno u funkcioniranju Sabora kad se mijenja zakon nad zakonima, a to je Ustav, da razmotrimo u miru. A mislim da je pravo mjesto upravo radna skupina pa onda svakako odbor, u miru i sabrano ono što predsjednik predlaže. Bez obzira kad su njegovi prijedlozi stigli. što se tiče podsjećanja na 2010. da pregovori, odnosno razgovori i dogovori oko promjena Ustava kad se pokušava dakako doći do valjane većine nikad nisu jednostavni. Ali, ja zaista sa ogorčenjem odbacujem bilo kakve kvalifikacije o političkoj trgovini. Odvratno i svakako itd. Zato što naravno to se može dodatno i potkrijepiti argumentima. Ali, rad onih koji rade tako da predlažu, kao što znate prijedlog o kojem nisam čak govorila, prijedlog ispred moga kluba s kojim smo zadovoljni da je prihvaćen, prijedlog o tome da Sabor više radi, da sada u Ustavu ne piše da Sabor ne može raditi tri mjeseca nego da radimo kad treba, taj prijedlog kao što znate jer ste bili član radne skupine o tom smo razmatrali u nekoliko navrata a neki kolege uopće o tome nisu htjeli razgovarati jer su rekli da je to besmisleno i nepotrebno.

po vrhovnim uputama Peđe Grbina ali dobro, vama ću se obratiti jer nisam htio Salapiću, on je još mlad pa ništa ne razumije, a vi ste prošli te velike političke škole pa nadam se da ćete me razumjeti. Ovo nije, moje diskusije nisu razgovori o prošlosti nego je ovaj prijedlog promjena Ustava izričito prijedlog o razgovoru o prošlosti,

Kosor, ne on je više puta apostrofirao mene preko kolegice Kosor zato sam mu rekao, da. Dakle, vi kolegice Kosor isto pomalo ne sudjelujete principijelno. U momentu kad SDP nije dao promjenu Ustava, tražio je smanjivanje prava Hrvata u iseljeništvu i znači nismo svi u Hrvatskoj i u ovoj državi isti. Sad ne smijemo dirati u nacionalne manjine, i ne smijemo i ne trebamo, ali smijemo ugnjetavati Hrvate, smijemo smanjivati pravo Hrvata. I na to ste pristali. Nije trebalo na to pristati pa nikad ne ušli u EU. I nisu u Hrvatskoj svi isti, postoji pozitivna diskriminacija. I neka postoji, ali treba se znati da postoji jer za mene treba 20 tisuća glasova, a za nekoga tamo u onom klubu … /Govornik se Znači, a vi na način na koji ste se uključili govorili ste o prošlosti i ono što je drugi predlagao. Koliko znam vi ste predlagali regulaciju radnog vremena u Saboru, mogli ste onda predložiti radno vrijeme restorana u Saboru i jelovnik. Eto toliko bi bilo nekako otprilike što sam ja razumio po medijima vaš prilog ustavnim promjenama. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovako, kolega Dujomir Marasoviću ako se javite da replicirate kolegici Kosor onda ne možete replicirati Salapiću samo zbog toga što niste se javili za repliku dok je on govorio jer ste se vjerojatno bojali odgovora na tu repliku. Igrajte po pravilima. Najjednostavnije je ako igramo po pravilima. Svima će biti lakše. Sad imamo povredu Poslovnika, Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo uvaženi, članak 238. Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnik je odgovarajući na repliku gospođi Kosor replicirao ustvari meni. On je imao priliku replicirati i dobio bi odgovor na svoju repliku pa pozivam zastupnika da svoj doprinos radu Hrvatskog sabora dok su stručne teme u Saboru i zakonu da čita Poslovnik i da ga nauči. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Dobro, ja sam upravo upozorio. I sad molim sve pa nemojte da moramo dijeliti opomene tu među sobom. Zašto se ne držimo Poslovnika? Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. Ovo je zadnja moja replika gospodinu Marasoviću na bilo kakve daljnje njegove provokacije zato što ja mislim da to apsolutno nema više nikakvoga smisla. Jer sam sad evo upravo saznala da oko prihvaćanja dogovora oko kvote za glasanje u 11 izbornoj jedinici sam odgovorna isključivo ja. A da naravno HDZ nikakve veze s tim nije imao. I zato naravno gospodinu Marasoviću neću odgovarati jer njegove uvrede o tome da sam ja i moj klub predložila nešto što bi se moglo nastaviti u predlaganju, što bi se moglo sa saborskim restoranom itd., govore jako, jako puno. Dakle, gospodin Marasović a očito da ne govori samo u svoje ime ne želi da Hrvatski sabor da više radi nego želi naravno da neki mogu ne dolaziti, neki mogu ne raspravljati ali mogu naravno ovdje primati plaću. neću više na to odgovarati, samo ću još kolegi Marasoviću budući da je ovako duhovito pod navodnicima htio reći da smo gospodin Salapić i ja preispisali izmjene Ustava. Želim spomenuti da u tom povjerenstvu uz gospodina Grbina, gospodina Šeksa potpredsjednika radne skupine sjedili su gospodin Radin, Pupovac, Sponza, Salapić, Beus-Richembergh, Lesar, Mlakar, Kosor, Sobol, Cvjetović i Grubišić. Ali očito oni su tamo bili svi ukras a Salapić i Kosor su vedrili, oblačili pa onda u konačnici i zahvaljujem na tom. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Ja se slažem s vama da govoreći u ovom Saboru ne govorimo samo o točkama dnevnog reda nego govorimo svaki o sebi. Sljedeća replika Branko Vukšić.

Hrvatskim laburistima nije bilo onemogućeno sudjelovanje u ustavnim promjena što je recimo u ovim ustavnim promjenama zastupnicima koji nisu imali klubove i svim klubovima omogućeno sudjelovanje, znači demokratičnija procedura procedura se sprovela ovaj puta nego što je to bilo 2010.godine. Vi ste istrgovali da više radimo. Hrvatski laburisti su istrgovali da se uredi pitanje referenduma na dobrobit države, društva i svih građana. Ako je to trgovina, ja pristajem biti trgovac, jer ono za što ste se vi borili, mi smo se zalagali također i u svojim raspravama i podržali smo ono za što ste se vi zalagali u vrijeme rada oko ustavnih promjena. Htio bih se referirati na način. Govorili ste o tome je li ljudi koji su radili na ustavnim promjenama, jesu li stručni ili nisu stručni? Trebaju li samo pravnici u tome sudjelovati ili ustavni stručnjaci. Prije svega treba pojasniti zbog hrvatske javnosti ne zbog toga. Svi klubovi, svi zastupnici koji rade se konzultiraju sa stručnjacima. Ovdje kad govorimo, govorimo na temelju konzultacija koje obavimo sa stručnjacima. Mi smo političari općeg tipa i nama je potrebno znanje koje imaju drugi kada govorimo o nekim specifičnim problemima. Tako da ne bi mislili građani da ovo što je bilo rečeno da se stvarno temelji na istini. Na repliku odgovara poštovana Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Da, naravno ja mislim da je jako, jako loše govoriti o nekom radnom tijelu jer ta radna skupina odnosno povjerenstvo je bilo radno tijelo Hrvatskoga sabora, ne neke udruge nevladine nego Hrvatskoga sabora koje je ovdje izabrano, koje je dobilo ovlasti, koje je dobilo djelokrug svoga rada da ga se proglašava nekompetentnim. Iako u njemu sudjeluju svi ponavljam, i to sam rekla maloprije predstavnici svih klubova bez obzira jesu stranački ili nestranački. Po toj logici ponavljam još jedanput bi se onda za cijeli Hrvatski sabor moglo reći da je nekompetentan, raspravljati bilo o čemu, dakle nekompetentan jer ovdje ne znam o Zakonu o medicinski pomognutoj oplodnji, tko o tome može raspravljati? Hrvatski sabor. Možemo li svi i mi koji nismo liječnici, možemo. Zašto? Zato što govorimo o stvarnom životu, zato što govorimo o živim ljudima, tako ja zamišljam rad Saborskoga zastupnika i naravno svatko od nas koji je sudjelovao i u toj radnoj skupini ali valjda i inače tko se kvalitetno priprema i nešto ovdje radi konzultira se, provjerava, neprekidno propituje, neprekidno razgovara sa onima koji naravno više znaju u određenome području. Tako se to radi oduvijek, dakako rade oni koji žele raditi i odraditi svoj posao onako kako to Ustav RH nalaže. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti repliku kolege Vladimira Šeksa, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Kosor, vi ste iznijeli i pohvalili ste rad radne skupine odbora i prezentirali da su se sva mišljenja i prijedlozi mogli raspraviti da su se raspravljali, da su se imali mogućnosti raspravljati na radnoj skupini i na odboru. Ali radi jednog cjelovitoga istinitoga prikaza stvari valja reći da je jedino Klub zastupnika HDZ-a, njegovi prijedlozi za promjeni Ustava su bili isključeni od razmatranja na sjednici Odbora za Ustav. Kako? 26.listopada ove godine Klub zastupnika HDZ-a predložio je i predao predsjedniku Hrvatskog sabora prijedlog da se pristupi promjeni Ustava sa nacrtom prijedloga promjeni Ustava u vezi nezastarijevanja zločina, ubojstava počinjenih za vrijeme od strane komunističkoga režima. Taj prijedlog za promjenu Ustava uvršten u u dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora i dan danas se nalazi pod točkom 27. u dnevnom redu sjednice Hrvatskoga sabora. Dakle, to je prijedlog da se pristupi promjeni Ustava po nacrtu promjene Ustava. Na jednoj od sjednica Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, kolega Mlakar i ja smo predložili da se u dnevni red Odbora za Ustav uvrsti raspravljanje o prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, da se pristupi promjeni Ustava. Odbor za Ustav je sa šest glasova za i četiri protiv odbio prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se na sjednici Odbora za Ustav raspravlja o ovlaštenom prijedlogu predlagatelja Kluba zastupnika HDZ-a. To je bio razlog zašto je došlo do napuštanja, više i sjednica u radu Odbora i sjednice u radu stručne skupine. O svim prijedlozima … /Upadica Stazić: E pa kolega o svim prijedlozima i inicijativama se raspravljalo i na sjednici radne skupine i Odbora za Ustav, osim o ovlaštenom prijedlogu predlagatelja Kluba zastupnika HDZ-a. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana Jadranka Kosor. Hvala lijepa. Poštovani kolega Šeks, dragi Vlado. Ja sam precizno govorila o onome o čemu znam i u čemu sam sudjelovala, a to je kako je radila radna skupina. Dakle ja nisam govorila o tome kako je radio Odbor za Ustav jer nisam članica Odbora za Ustav nego sam govorila o tome kako je radila radna skupina u kojoj su bili predstavnici svih klubova u Hrvatskome saboru. I spomenula sam za govornicom da je na početku našega rada napravljena jedna tabela za koju sam smatrala da je jako dobar početak, u kojoj su bili svi prijedlozi, znači i kluba HDZ-a, ali i vaš osobni iz rasprave gdje ste spominjali još moguća druga kaznena djela za koje bismo mogli uvesti nezastoru. Dakle, i to je bilo u tabeli i to je bio i jednako tako predmet o kojem smo mi trebali raspravljati. Kao i prijedlog moga kluba gdje smo mi tražili da evo, Sabor radi više i da jedino Sabor kao institucija ima ograničeno vrijeme u Ustavu, da nema ni predsjednik države ni predsjednik Vlade niti Vlada niti Ustavni sud, nego samo Sabor. Znači, mi smo predložili, a vi ste čitam, sa svake sjednice tog povjerenstva je napravljen zapisnik koji možete pročitati, a vi ste kao predstavnici svoga kluba iznijeli u pogledu prijedloga za izmjenu članka 79. Ustava, dakle to je ovaj članak koji govori da Sabor ne smije raditi 3 mjeseca, predsjednik radne skupine je predložio, s čim su se članovi radne skupine, izuzev člana Vladimira Šeksa i člana Davorina Mlakara, koji su izrazili i stajalište da nije potrebno izmijeniti navedeni članak, I da su se pripremile onda jer se nismo o konačnom prijedlogu toga članka mogli dogovoriti, nego su onda išle alternative na prijedlog za ustav. Znači, ja nisam govorila o tome kako je to bilo na Odboru za Ustav, prema tome ne znam, Nenad (SDP)** Ajmo se držati vremena. Ajmo i to pokušati. Nova replika Boro Grubišić. Aha, pardon. Dobro. Hvala lijepo. Kolegice Kosor vi ste govorili i o prijedlozima i razmišljanjima koja smo dobili na klupe jučer od predsjednika Republike i vaša je ocjena bila u skladu sa vašim razmišljanjima o tome. Nitko pa ni klub HDSSB-a, ni ja osobno ne odričemo pravo, hvala Bogu, predsjedniku Republike poglavito na mišljenje, ali isto tako ne treba ni nama odreći pravo da o tome raspravljamo, o tom prijedlogu. Dakle, i mi imamo pravo iskazati svoje mišljenje, svoj stav u svezi sadržaja toga prijedloga. A kao drugo govorili ste o granicama i nepromjenjivosti granica koje su napisane u Ustavu, što je zabilježeno u Ustavu RH. No i vi ste bili premijerka i prijašnji premijeri, još uvijek imamo neriješenih graničnih pitanja sa susjednim državama. Evo, Bosna i Hercegovina, kod Bihaća, kod Neuma, kod Hrvatske Kostajnice, sa Crnom Gorom postoji određeni, da ne kažem spor u svezi poluotoka Prevlaka gdje je onaj sporazum koji je potpisao gospodin Mesić sa crnogorskim predsjednikom, još uvijek nije tabliran i ne zna se još uvijek situacija u vezi toga. Dakle, kako možemo uopće staviti da su granice nepromjenjive, ne mislim tu na ratne, agresiju i mijenjanje granica, nego na još neutvrđene granice, a to moramo utvrditi. Kako ćemo onda ako postoji ustavna prepreka u hrvatskom Ustavu da definiramo granice RH.

da se to ne može mijenjati na referendumu, dakle neposrednim odlučivanjem, onda naravno, to je mislim jasno samo po sebi. A slažem se s vama da još uvijek imamo neriješena mnoga pitanja i da je vrijeme da to počnemo rješavati. To se apsolutno slažem. Što se tiče predsjednika Republike, dakle ja sam se zauzela za to da uzmemo u razmatranje njegove prijedloge i da još jedanput o tome razgovara i ova kompetentna radna skupina, ali naravno i onda Odbor za Ustav i konačnu odluku će donijeti zastupnici i zastupnice svojim glasovima. Ali mislim da bi bilo jako loše da preskočimo njegove prijedloge kako god se možda u startu sa nekima, osobito evo na samome početku prijedloga predsjednika RH koji je usput kao što vidimo od svih nas političara na političkoj sceni, i to treba isto uvažiti, to nije zanemarivo, osoba za koju građani misle da najbolje radi svoj posao. To je stvar anketa, ali je to stvar mišljenja građanki i građana ove zemlje. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Kosor rekli ste u svojoj raspravi da su granice utvrđene možda je člankom 8.da granice RH mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora. Ja ću vas podsjetiti da naša granica sa Srbijom, a u iznosu je 10 tisuća hektara nije definirana i posebice smo zabrinuti za stanovnike Kenđije. No isto tako ove godine iako je člankom 11.definirano i grb i zastava, svi znamo kada je trebalo pojašnjenja oko boje

niti zastavu niti himnu. Za mene je pak uvijek poražavajuće često puta na različitim skupovima evo u političkom i predpolitičkom životu valjda ne znam stotine tisuća puta sam bila na skupovima gdje se pjeva ili svira odnosno pjeva hrvatska himna i velika većina nazočnih ne zna riječi hrvatske himne. I onda među ostalim uvijek ¾ dvorane skupa pjeva "Teci Savo, Dravo teci", a jedan manji dio ispravno "Teci Dravo, Savo teci". Hvala.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 Poštovane kolegice i kolege. Rasprava o ovim ustavnim promjenama vodi se pod dojmom i prijeporima kao posljedica duboke ideološke podjele koje u Hrvatskoj unazad nekoliko mjeseci traje, a jedan od razloga toga su i aktualne jedan završeni, a drugi aktualni referendum. Možda je to i dobro jer nas je ponukalo da razumijemo koje promjene ustavom moramo napraviti ali je loše jel rasprava ne samo danas u ovoj dvorani nego i u hrvatskoj javnosti i više emotivna nego sadržajna. Jučer smo raspravljali o Zakonu o mirovinskom osiguranju a završena je rasprava manje od 4 sata. O ovome ćemo raspravljati ne samo danas nego i idući tjedan ponovno pa svi oni koji se zalažu za raspravu o budućnosti kada dođe na dnevni red Zakon o radu očekujem da budu u ovoj dvorani i da bude rasprava trajala do duboko u noć. Samo ću kratko spomenuti da je uoči ove današnje rasprave jučer klub HDZ-a javno održao lekciju svim onima iz oporbe koji su pristali sudjelovati u pripremi ustavnih promjena, lekciju o moralu, poštenju i demokraciji. Optužili su nas da smo u tom postupku pristupili zbog partikularnih i uskostranačkih interesa. Ako je uređenje pravnog okvira referenduma i uskostranački interes, radujem se takvoj optužbi. Samo oni koji te optužbe upućuju nečeg nisu svjesni i rekli su da je to prodaja, da se ja ponašam kao oni. Ja bih sada pitao, a tko se kome i za koliko judinih škuda prodao onda 2010.kada je mijenja Ustav, brisanja kvota izlaznosti u referendumu, mijenjan postupak izbora sudaca Ustavnog suda i od onda do danas ne možemo izabrati 13.suca ustavnog suda, Zakon o referendumu ne donijet ali ustavne promjene se direktno primjenjivali za referendum za ulazak Hrvatske u EU, pa su pristali na tri zastupnika dijaspore, za koliko škuda, a sada došli s prijedlogom promjene tog dijela Ustava, a nisu čak znači niti odgovoriti na pitanje koliko bi dijaspora imala zastupnika da se prihvati njihov prijedlog ustavnih promjena. I kakva je to onda bila prodaja partikularnih i uskostranački interesi kada su se birali suci Ustavnog suda. Pravni okvir uređenja referendumskog odlučivanja bio je glavni motiv našeg uključivanja u ove ustavne promjene ali ne samo jednim člankom Ustava nego i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i dobro je da smo postigli dogovor i da taj dio posla odradimo zajedno i predložimo izmjene Zakona o ustavnom sudu i završna faza će tek biti kada Sabor raspravi i usvoji Zakon o referendumu. Neki kažu da postojeći model u Ustavu referendumskog odlučivanja ne treba mijenjati jer je sjajan. Skupite 10% potpisa, nemate nikakva ograničenja, nemate nikakvu kvotu izlaznosti o svemu možete raspisati referendum. I vidi vraga, s tim jako dobrim odredbama u Ustavu radnički referendum u Zakonu o radu nije održan jer je postojala kvaka 22 da je Ustavni sud rekao ne može. A oni koji malo pažljivije čitaju pravni okvir referenduma znaju da su u Hrvatskoj tri lokalna referenduma propala u Dubrovniku, PUčišćima i Fužinama jer još uvijek imamo odredbu da na lokalnom referendumu izlaznost mora biti veća od 50% to nikog nije brinulo. Dodatni momenat važnosti lokalnog referenduma je nakon uvođenja neposrednih izbora čelnika lokalne i regionalne samouprave jer ih se referendumom smjenjuje i pravna regulativa lokalnog referenduma i u tom kontekstu ima strašno veliki značaj. Što ove ustavne promjene donose umjesto 10% birača 200 000 kao fiksna brojka. 2010. kada se brisala kvota izlaznosti, a meni je drago što kolegica Kosor ima toliko izraženo političko poštenje i javno je rekla bojali smo se tada propasti referenduma, to nitko osim nje nije javno priznao. Ali da smo tada prije riješili, sredili popis birača, imali sadašnji model i po starim odredbama Ustava europski referendum bi uspio jer je izlaznost bila po sadašnjem statusu reguliranja popisa birača 51,7%. Umjesto brisanja odredbe iz Ustava trebali smo srediti popis birača, normativno i praktično. Redoslijed odlučivanja kod građanskog referenduma. Ovo što sad imamo da je Ustavni sud na kraju postupka, nije dobro, ići ćemo u promjenu da građanska inicijativa prvo se obraća sa svojim pitanjem Ustavnom sudu i kada dobije mišljenje … Ustavnog suda o ustavnosti referendumskog pitanja nema više nikog tko može spriječiti taj referendum. Kada je Ustavni sud spriječio referendum o Zakonu o radu napisali su da je samim prikupljanjem potpisa cilj referenduma ostvaren jer je Vlada povukla prijedlog zakona. Ali idemo korak dalje, da je referendum održan takva odredba Zakona o radu nikad ne bi mogla biti ugrađena jer se na građanski referendum ne primjenjuje ona odredba prema čitanju Zakona o referendumu da odluka na referendumu vrijedi samo godinu dana. Ona je promjenjiva samo novim referendumom. Ovo sam spomenuo zbog svih onih koji su uvjereni da svaka odluka Ustavnog suda je i pravedna. Kada je Sabor kao ustavotvorac protumačio da referendumsko pitanje o braku jeste dozvoljeno i raspisali referendum uz neke poteškoće prije toga, doživjeli smo salvu kritika zašto nismo pitali Ustavni sud i za njihovo mišljenje. Ali Ustavni sud je istovremeno zatajio od hrvatske javnosti da dvije godine u ormaru ima prijedlog za ocjenu ustavnosti te iste odredbe o Obiteljskom zakonu. Imamo i novu građansku inicijativu za referendum. Kada se Ustavni sud očitovao o proteklom prošlom referendumu u svom priopćenju između ostalog protumačio je svoje ovlasti iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu da ima opće nadzorne ovlasti i da će ih uvijek koristiti ako ocijene da se radi … na članak 1., odnosno vrijednosti utvrđenih u članku 1. i 3. Ustava. Ustavni sud nije izdao novo priopćenje i nije koristio svoje opće nadzorne ovlasti iako smo ih pozvali da javno to naprave. O čemu se na referendumu ne bi moglo odlučivati ako Sabor usvoji ovakve ustavne promjene? Ne o ograničavanju ili umanjenju postojećih temeljnih ljudskih prava, sloboda, prava manjina iz glave 2 i 3 i vrijednosti Ustava iz glave 2 i 3 Ustava, ali se referendum može tražiti i raspisati za povećanje tih prava. Ograničenje ili umanjenje, ali ne i povećanje. Dakle referendum je dozvoljen i na pitanja iz glave 2 i 3 Ustava, ali ne da se ta prava umanjuju. Referendum je dozvoljen i na temu potvrđivanja, otkazivanja ili povlačenja iz međunarodnih ugovora, ali nije dozvoljen da li ćemo poštivati ugovor koji postoji ili ne, ali ćemo dozvoliti i dozvoljavamo referendum za povlačenje iz takvih ugovora ili otkazivanje ili tražiti da se potvrđivanje nekog međunarodnog ugovora napravi referendum. Izlazna kvota kao prijedlog u javnoj raspravi bilo je dato 40% i klub Hrvatskih laburista savjetovao se ne samo unutar Sabora nego sa brojem i pravnih stručnjaka i politologa i koji su upozoravali sve nas da izlazna kvota, ne samo zato što Venecijanska komisija također sugerira da se ne uvodi nego da je ona takve prirode da protivnike, pitanja destimulira izlaskom na referendum da bi spriječili pravovaljanost, a da se time smanjuje participacija građana u neposrednoj demokraciji i preporučili da umjesto izlazne kvote idemo ka kvoti prihvaćanja. U razgovoru sa svim zainteresiranim organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj u početnoj fazi te kvote prihvaćenosti 25% za zakone i opća pitanja, 35% za organske zakone i 50 za Ustav. U finišu dogovoreno je kompromisno rješenje 25% za zakone i ostala pitanja nadležnosti Sabora, 40% za organske i 50 za Ustav. I sve one organizacije koje su s nama se savjetovale i čija smo mi pitanja i savjete tražili i argumente tražili ocijenili su da je ovo primjereno rješenje. I znam da se nekome to neće sviđat i znam da smo na sebe preuzeli dio odgovornosti kao oporbena stranka, nitko nas nije tjerao ali smo je prihvatili zato jer se ne radi ni o uskostranačkom niti partikularnom interesu nego interesu ove zemlje i to svima mora biti jasno. I ono što je isto važno, odredba o nezastarijevanju teških ubojstava od samog početka je bila korištena za političke obračune ideološkog karaktera i jako je dobro da je u završnoj fazi u ustavnim promjenama upisano da ta promjena članka 31. Ustava stupa na snagu isti dan, a to je 1.1. iduće godine kada je izmijenjen Zakon o europskom uhidbenom nalogu. Postoji i jamstvo da li će netko nešto zloupotrebljavati. Nikad nemate jamstva. Možete imati povjerenje i nekome vjerovati i koristiti utjecaj i mogućnost štićenja nacionalnih interesa i izbjegavanje svih mogućih konflikata. Ali oni koji su najviše javnih jamstava davali u proteklih deset godina sa najviše prekršaja prekršaja da ne upotrijebim ni jednu grubu riječ da me potpredsjednik Stazić ne opomene napravili oko tih jamstava. I što sad slijedi? Izmjena Zakona o Ustavnom sudu koji se vodi po istom postupku kao i promjena Ustava i mijenjat ćemo redoslijed da je Ustavni sud na prvoj i omogućit ćemo konačno izmjenu tim zakonom izbor trinaestog suca Ustavnog suda, a ja ću osobno se zalagati da se u taj zakon uvedu i rokovi u kojima Ustavni sud mora riješiti zahtjeve i prijedloge za ocjenu ustavnosti koje dobiva od ovlaštenih podnositelja. Treća faza Zakon o referendumu a što se regionalizacije tiče naravno da će ta rasprava morati obuhvatiti i raspravu ne samo u regijama, nego i postojećim općinama, gradovima i županijama. Ali ne samo u njihovom broju, nego ćemo početi ako ćemo mi u tome sudjelovati raspravu i bit će prvi uvjet ozbiljne rasprave da najprije raspravljamo o ovlastima lokalne i regionalne samouprave, onda o financiranju i tek onda će se brojke i karte crtati. Kolegica Glavak je citirala ovdje jednu kratku odredbu Deklaracije Skupštine Međimurske županije, ne cijelo nego samo jedan dio i to upravo onaj dio koji je u tu deklaraciju ušao kao amandman Hrvatskih laburista u Županijskoj skupštini. Mislim da ste je svi dobro razumjeli, upamtite to kada govorimo o budućoj regionalizaciji da polazimo od hrvatskih, a ne uskih interesa i tada ćemo dogovor lako postići. I završavam sljedećim. Svi oni koji su danas u ovoj dvorani tvrdili da je, kad je Hrvatska bila podijeljena na stotinjak općina da je to bio jedini razlog bržeg razvoja zaboravljaju samo na jednu jedinu malu sitnicu pod navodnike malu. Međimurje je tada bilo općina i 112 mjesnih zajednica. U 1963. godine u Međimurju … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … nije bilo ni jedne mjesne zajednice koja nije imala samodoprinos, zato se razvilo. Sad ćemo prijeći na replike. Njih ima toliko da nemamo šansu ih završiti do 13,30 pa unaprijed najavljujem da se nitko ne bi ljutio replicirat ćemo i odgovarati do 13,30 a onda ću oglasiti stanku. Oni koji ne dođu na red dobit će svoju priliku u 15,00 sati. Prvi se za repliku javio poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Lesar, kad ste vi krenuli govoriti mislio sam da ćete tako i nastaviti da nije dobro da se strasti dižu i da se na taj način raspravlja. Međutim, onda ste otprilike trećinu svog izlaganja posvetili HDZ-u i prošlosti što sigurno nije na tragu onoga što ste u prvoj rečenici rekli. Međutim, ja bih upravo krenuo sa tim temama koje se mislim striktno tiču ovog prijedloga. Dakle, s jedne strane je dobro i slažem se s vama da se smanji broj na 200000 potpisa. Međutim, sigurno nije dobro da se traži da se izjasni za promjenu Ustava više od 50% ukupnog broja birača upisanih u popis birača. Jer gledajući unazad je potpuno jasno da je to gotovo nemoguće postići, gotovo nemoguće. Naravno sve je teorijski moguće, ali ako pogledamo po toj klauzuli niti bismo ušli u EU jer kad je bio referendum za ulazak u EU nije toliko ljudi uključeno, niti je bio ovaj zadnji referendum, niti je to realno da će se postići. Prema tome, time se zapravo izravna demokracija bitno hendikepira u svezi sa promjenama Ustava u buduće. Međutim, treba isto tako reći da problem ubojstva kao kaznenog djela koje ne zastarijeva je nešto što nema ni jedna zemlja u svijetu na ovaj način na koji se sad to želi riješiti. Samo osam zemalja u svijetu uopće spominje riječ ubojstvo u svom Ustavu, ali u potpuno drugom kontekstu u pravilu vezano uz opravdanje smrtne kazne u toj zemlji za neke izuzetne slučajeve, a te zemlje su dozvolite da spomenem to su Antigua i Barbuda,

A što se tiče klauzule izlaznosti za Ustav ili ustavne promjene, da nama je cilj što veća participacija građana na neposrednom obliku odlučivanja koja bitno utječe na referendum, koja bitno utječe i na veću izlaznost, na izbore kako bi odluka bila što ispravnija. A da li ju je moguće postići ja vjerujem da da. I niste uopće slušali što sam govorio. Prema sadašnjem modelu popisa birača izlaznost na europski referendum bila je 51,7%. Tako da vaše zalaganje za neposrednu demokraciju danas iz oporbene klupe u odnosu na ponašanje vaše zajednice u odnosu na vladanje ovom zemljom je u velikoj disproporciji. Nova replika, poštovana Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega u svom govoru osvrnuli ste se upravo na optužbe koje dolaze od HDZ-a gdje su vas optužili na svojoj press konferenciji da ovaj dogovor koji imate sa vladajućima u pogledu promjena nazvali vulgarnom političkom trgovinom. Slušajte, svak se mjeri svojim laktom, jer svi njihovi dogovori i tobože utjecaj na različite građanske inicijative nije ništa drugo nego upravo to. To su njihovi dogovori. Dakle, čista politička trgovina ili nastupanje dakle pod patronatom. I sada što će? Sad su u velikoj buci. Svi podržavaju samo ne oni. Ostali su na brisanom prostoru, razgolićeni i ne znaju što bi. Kažete kolega mi smo podržali ove promjene i podržavamo ove promjene jer su u interesu RH. I čudite se zašto to oni ne podržavaju. Ali njih je briga za Hrvatsku samo ako su i ukoliko su na vlasti, ali i tada samo do zadnje kune. - Stranka rada)** Da kolegice Ingrid, često rječnik kojega netko koristi govori više o njemu nego o sadržaju izrečenog. koristim ovu priliku uputiti javnu zahvalnost svim stručnjacima politolozima pravnicima i aktivistima civilnog društva koji su nam pomogli kao klubu zastupnika da dođemo u ovom trenutku najboljeg rješenja uređenja pravnog okvira referenduma. Nova replika, poštovani Vladimir Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Ako sam vas dobro razumio i shvatio kolega Lesar vi ste rekli da je HDZ na konferenciji za tisak optužio vas Hrvatske laburiste da ste pristali na promjene Ustava zbog parcijalnih usko stranačkih interesa. Moram vas razočarati jer to je citat predsjednice Ustavnog suda gospođe Jasne Omejec koja je rekla, citiram: "U svezi ovih ustavnih promjena da je iskazala zabrinutost zbog toga što se u praksi Ustav poima instrumentalno i što služi kao puko sredstvo za ostvarivanje parcijalnih političkih ili političko-stranačkih interesa." Pri tome ona nije nikoga imenovala i nitko se nije trebao prepoznati ili se netko trebao prepoznati u toj ocjeni predsjednice Ustavnog suda. Ja mislim da se vi niste trebali prepoznati Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Šeks vidite bio sam maloprije u pravu kad sam rekao da su vas sigurno mediji krivo citirali. Čitao sam ono što su mediji izvijestili iz vaše press konferencije. Da li su oni prenijeli sve dijelove točno ili netočno to nije moj problem, to je vaš. Javno opovrgnite te navode. Nemojte meni opovrgavati niste tu izjavu dali meni, imate onda problem negdje drugdje. A što se tiče visoke zabrinutosti ja sam jako zabrinut upornom šutnjom gospođe Jasne Omejec u vezi najnovije građanske inicijative o referendumu. Ta njena šutnja i šutnja Ustavnog suda me strašno zabrinjava. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Lesar pažljivo sam vas slušao, vi ste zaista vrstan pravnik i mislim da na ovu vašu inicijativu referendum će sada biti uređen tako da se ni o čemu narod više neće pitati jer vidi vraga imali smo tri referenduma o različitim brojkama i sva tri su uspjela i ostvarili su ciljeve države. Pa ušla je i odredba o braku. I sada kad se pojavila još jedna inicijativa e sad uvodimo jedan novi, drugačiji način na silno traženje Hrvatskih laburista. Ali me nešto drugo zaintegriralo u vašoj raspravi, a to je ono kad ste rekli sad će biti Zakon o radu i ja očekujem da svi sjedimo ovdje. Sjedit ćemo, ali tu je pozicija Laburista vrlo interesantna u svjetlu ovih promjena. Zamislite da smo o tom zakonu razgovarali prije ustavnih promjena kako bi izgledali Hrvatski laburisti – Stranka rada sa usvojenim Zakonom o radu, a onda tek ustavne promjene. Ovako, najprije ustavne promjene, dajte nam te svoje ruke a onda ćemo se boriti za hrvatske radnike. Lijepo ćemo vas preglasati i umjesto da vi iskoristite tu vašu mogućnost da ih zaštitite pristali ste pristali ste na ovo malo uređenje pitanja referenduma od kojih su svi dosada uspjeli, a jednog se silno želi zaštititi. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na Uvijek je problem poštovani kolega kad netko ima kratko pamćenje. Naši stavovi o referendumskom okviru o pravnom okviru referendumskog odlučivanja prvi put su u ovoj dvorani iznijeti u lipnju lipnju 2010. godine. Tako da nikakve veze nema sa aktualnim događanjima u RH danas. Ali ja znam da vi naprosto ne možete razumjeti, to ne ide vama, to ne možete shvatiti da postoji politička stranka i klub zastupnika koji će o temi ustavnih promjena postići dogovor i neće biti ucjenjivač za sve druge stvari. Koji neće tajno trgovati, tajne dogovore imati ja tebi ti meni zbog toga što bi to bili partikularni interesi u datom trenutku. A što se zakona i radnog zakonodavstva tiče pa dajte uzmite i stavite si pred oči i probajte čitati promjene koje ste vi 8 godina radili. A naravno da sve zamjerke vladajućoj koaliciji i Vladi kao što smo to i jučer jasno iznosili oko mirovinskog zakona će biti u Zakonu o radu i u svim ostalim zakonima. Ali, mi nismo ubojice iz zasjede da bi ih ucjenjivali za sve teme i sva pitanja jer ovdje se radi o Ustavu i ustavnim promjenama. To je razlika između demokrata i podzemnih političkih poteza.